Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, začenjam z nadaljevanjem 26. seje Državnega zbora! Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanka in poslanci: Igor Zorčič od 13. ure dalje, Željko Cigler, Iva Dimic od 13. ure do 18.30 in Franc Jurša.

Predlog dopolnitve Poslovnika Državnega zbora je v obravnavo zboru predložila skupina petih poslank in poslancev s prvopodpisanim Gregorjem Peričem. Predlog dopolnitve Poslovnika je na 12. seji 6. oktobra 2021 obravnavala Komisija za poslovnik kot matično delovno telo. Ker po končani obravnavi komisija členov Predloga dopolnitve Poslovnika Državnega zbora ni sprejela s potrebno dvotretjinsko večino navzočih članov, je bila druga obravnava Predloga dopolnitve Poslovnika na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej dobi besedo Vojko Starović, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani! Prvopodpisani predlagatelj dopolnitve Poslovnika, ki jo obravnavamo danes, zatrjuje, da brez predlagane spremembe ne more učinkovito opravljati svojega dela, to je vodenje parlamentarne preiskave, katere naloga je preiskati domnevno pranje denarja v NKBM in spornega financiranja stranke SDS. Rešitev za uspešno preiskovanje financiranja stranke SDS vidi v spremembi Poslovnika, ki bi poleg istočasnega zasedanja dveh delovnih teles dovoljevala tudi zasedanje ene izmed preiskovalnih komisij. Poglavitna naloga Državnega zbora pa je izvrševanje zakonodajne veje oblasti, zato poslovniška pravila dajejo prednost delovnemu telesu, ki zakonodajo sprejema, ne pa preiskovalnim komisijam. Namen parlamentarnih preiskav je predvsem ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij in pooblastil. Ta institucijo torej pojmuje kot sredstvo nadzora ali opozicije ali zakonodajnega telesa kot celote nad ostalimi institucijami. Dejstvo je, da je v tem mandatu, glede na prejšnje število parlamentarnih preiskav,

večino le-teh pa so izzvale afere vladajoče stranke in te vlade, tako sporno financiranje stranke SDS kot nabava zaščitne opreme in tudi nedovoljeno politično vmešavanje politike v delo policije. Prav tako drži dejstvo, da za uspešno, pravočasno in učinkovito delo predsednik posamezne komisije mora obvladovati dane omejitve. Torej upoštevanje prednosti dela, vezanega na zakonodajo, mora biti pozoren tudi na možnost udeležbe članov, terminski plan Državnega zbora in ob vsem tem upoštevati, da je mandat preiskovalne komisije časovno omejen. bilo že izpostavljeno, v tem mandatu deluje večje število preiskovalnih komisij, ki svoje delo opravljajo frekventno in redno. Zato se nam utemeljeno postavlja vprašanje, zakaj ravno prvopodpisanega predlagatelja spremembe najbolj ovirajo pri preiskovanju domnevnega nezakonitega financiranja stranke SDS, medtem ko druge komisije svoje delo opravljajo redno. V SAB vsekakor podpiramo institut parlamentarne preiskave, vendar obenem predlagano spremembo razumemo predvsem kot izgovor in opravičilo prvopodpisanega predlagatelja, zakaj se v tem mandatu pod njegovim vodstvom komisija, ki preiskuje pranjedenarja v NKB in s tem povezanega domnevnega financiranja stranke SDS, ne sestaja redno in zakaj, kakor kaže ne, bo dobila svojega epiloga.

kot predsednik Komisije za poslovnik upošteva poslovnik in ostale stvari, ki so povezane s stališči in zadevami, ki so na tej točki potrebne. Postopkovno, Vojko Starović. Poglejte, spoštovani predsednik, jaz sem podajal stališča poslanke skupine ne kot predsednik Komisije za poslovnik. Torej so vaše navedbe netočne. Drugo, dogovorjeno je med vsemi strankami, da tisti, ki vodi sejo bodisi Državnega zbora bodisi odbora ali komisije ne komentira

in v stališču poslanske skupine nimate nobene podlage za to, da kogarkoli izmed poslancev pozivate k opravičilu, to, kar ste zahtevali od gospoda Periča. To ni stališče poslanske skupine v tem smislu, kar zadeva spremembo poslovnika. Predlagam, da nadaljujemo. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Desus. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Kolegice in kolegi! Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije je izjemno pomemben akt, ki smo ga v zakonodajnem postopku dolžni spoštovati prav vsi, ki pri tem sodelujemo od poslank in poslancev, strokovnih služb in tudi zainteresirane javnosti. Poslanci Poslanske skupine Desus poslovnik ocenjujemo kot dober in dodelan akt. Na to kaže tudi dejstvo, da ni ravno pogosto predmet spreminjanja. Je pa ravno tematika tega predloga dopolnitev poslovnika, to je število delovnih teles Državnega zbora, ki lahko poteka istočasno, že večkrat bila predmet razprave, a do konsenza potrebne večine še ni prišlo. Sedaj veljavni poslovnik določa sočasnost sej dveh delovnih teles. Predlog in pobude so šle v smeri istočasnosti bodisi treh delovnih teles, bodisi dve delovnih teles in ene preiskovalne komisije, bodisi dveh delovnih teles in KNOVS ter še nekaj podobnih variant. Tokratni predlog uvaja možnost istočasnega zasedanja dveh delovnih teles in ene preiskovalne komisije. Dejstvo je, da se številčnost delovnih teles iz mandata v mandat povečuje ravno na račun števila preiskovalnih komisij. Trenutno imamo v Državnem zboru poleg Kolegija 13 delovnih teles, 8 komisij, 2 pododbora, in to kar 7 preiskovalnih komisij. komisij. Ne samo številčnost delovnih teles, iz mandata v mandat se povečuje tudi število sej posameznih delovnih teles, in to predvsem na račun zahtev za sklic nujnih oziroma izrednih sej z izrazito političnimi temami, ki mnogokrat nimajo nič skupnega z dejanskimi težavami državljanov. V Poslanski skupini se zavedamo namena omejitve sočasnosti sej delovnih teles. Zavedamo pa se tudi težav, težav, ki jo veljavna omejitev prinaša. Tukaj gre predvsem za težave pri iskanju prostega termina že za redne seje delovnih teles. Ob ponedeljkih, ko je predvideno delo v poslanskih skupinah, ob torkih, ko je predvideno delo v poslanskih skupinah, ob četrtkih dopoldan, ko so predvidene seje Vlade in so zato zadržani predstavniki ministrstev. Dodatne težave nastopijo pri zahtevah za sklic nujnih sej, ki morajo biti izvedene v 15 dneh in te daleč presegajo število rednih sej. Poslanski skupini Desus obžalujemo, da predlog ni dobil zadostne podpore na delovnem telesu, saj je s tem onemogočena tako razprava kot opredelitev vseh ostalih poslank in poslancev. Osebno sem kot član Komisije za poslovnik predlagano rešitev istočasnega poteka sej dveh delovnih teles in ene preiskovalne komisije podprl in bi jo skupaj z mojima poslanskima kolegoma tudi v tej dvorani. V Poslanski skupini Desus menimo, da predlagana sprememba v smeri istočasnega poteka dveh delovnih teles, ki sta vezana na zakonodajni postopek, ter še enega delovnega telesa, ki na zakonodajni postopek ni vezan, to je preiskovalna komisija,

omenim, da ima predlog dopolnitve Poslovnika, s katero bi omogočili istočasno zasedanje treh delovnih teles, že dolgo brado. V prejšnjem mandatu je bila izpostavljena podobna dileme in pripravljen zadnji celovit predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora. Takrat zadostnega soglasja za dopolnitev ni bilo, a predvsem zato, ker so bili podani tudi predlogi, da bi bila odpravljena izjema omejitve sklica zgolj na dve delovni telesi istočasno za vsa delovna telesa Državnega zbora in ne zgolj za preiskovalne komisije. V tem mandatu je popolnoma enak predlog že februarja 2019 podal bivši predsednik preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM, domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018 kolega Jani Möderndorfer. Ker pa je Komisija za poslovnik takrat ravno obravnavala nek drug predlog dopolnitve Poslovnika, je gospod Möderndorfer s podporo predsednikov oziroma predsednic še preostalih, takrat dveh preiskovalnih komisij, ki so bile ustanovljene, vložil amandma, ki se je glasil, citiram: »V 1. členu se na koncu novega petega odstavka pred piko doda besedilo »ter za sklicevanje sej preiskovalnih komisij, ustanovljenih na podlagi zakona in Poslovnika, ki urejata parlamentarno preiskavo.« Cilj tistega drugega, takrat Toninovega, predloga je sicer bil, da bi se izjema za istočasno zasedanje treh delovnih teles uveljavila zgolj in samo za sklicevanje sej Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki se je takrat soočala z enakim problemom iskanja prostih terminov za sklicevanje sej kot tudi vse preiskovalne komisije. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev in poslanke opozarjamo, da so bile od takrat ustanovljene še štiri nove preiskovalne komisije, tako da v času obravnave te dopolnitve Poslovnika deluje kar sedem preiskovalnih komisij, od katerih pa še nobena na zaključila parlamentarne preiskave. preiskave. Gospod Perič, ki je pri vodenju omenjene preiskovalne komisije nasledil gospoda Möderndorferja, je tokrat v sodelovanju s petimi predsedniki preiskovalnih komisij podal vsebinsko popolnoma enak predlog, zato ga bom ponovno prebrala: »Za četrtim odstavkom 48. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi: Ne glede na omejitev iz prejšnjega odstavka lahko istočasno kot tretje delovno telo zaseda ena preiskovalna komisija.« V Poslanski skupini nepovezanih poslancev obžalujemo, da se člani Mandatno-volilne komisije, ki predloga dopolnitve Poslovnika niso podprli, ne zavedajo težav, s katerimi se soočajo preiskovalne komisije. Res je, da je Kolegij predsednika Državnega zbora v terminskih načrtih predvidel poseben dan za sklicevanje sej preiskovalnih komisij, vendar pa velja opozoriti, da imajo stalna delovna telesa pri sklicevanju teh sej prednost. Zato včasih za sklic seje preiskovalne komisije mine tudi več kot mesec dni po podanem predlogu predsednika preiskovalne komisije, čeprav naj bi se načeloma sklicala seja po Poslovniku v roku 14 dni. naši poslanski skupini smo zato predmetni predlog podprli. Še enkrat bi radi opozorili, da je institut parlamentarne preiskave uveden s 93. členom Ustave Republike Slovenije in da predstavlja sredstvo nadzora bodisi opozicije oziroma celotnega Državnega zbora nad delovanjem ostalih vej oblasti. Poslovnik Državnega zbora pri organizaciji dela Državnega zbora oziroma njegovih delovnih teles v zadostni meri ne upošteva specifike dela in potreb preiskovalnih komisij. Nadzorne funkcije, ki jo te opravljajo, ne moremo enačiti in po našem prepričanju tudi ne omejevati s poslovniškimi določbami zaradi dela ostalih delovnih teles Državnega zbora, ki so potrebna niti ne toliko za izpeljavo zakonodajnega postopka kot za ostale odločitve iz pristojnosti Državnega zbora, ki nimajo takšne narave, kot je parlamentarna preiskava. Zato bomo v Poslanski skupini nepovezanih poslancev in poslanke kljub dejstvu, da predlog ni dobil zadostne podpore, ponovno poskusili prepričati vsaj delovno skupino pri Komisiji za poslovnik, ki pripravlja širši nabor dopolnitev in sprememb, da se ta predlog ponovno uvrsti v obravnavo, ker so tudi strokovne službe v svojem gradivu, ki so ga pripravile, opozorile na problem omejevanja sklicevanja delovnih teles. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Lep dober dan vsem skupaj! Škoda, v Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke smo zelo razočarani nad dejstvom, da tudi dobri predlogi, dobri za vse poslanske skupine in predvsem za delovanje Državnega zbora, žal niso sprejeti. Predlagana je bila dopolnitev Poslovnika Državnega zbora, ker trenutna ureditev več ne omogoča normalnega delovanja Državnega zbora. Po trenutni ureditvi lahko hkrati zasedata največ dve delovni telesi. Takšna omejitev preprečuje, da bi delo Državnega zbora potekalo nemoteno, saj so več kot očitne potrebe, da bi delo potekalo tudi v večjem obsegu, za kar smo poslanci nenazadnje tudi plačani. Treba pa bi bilo dopolniti Poslovnik Državnega zbora v smeri, da lahko zaseda hkrati več delovnih teles. Tudi sami imamo zelo majhno poslansko skupino, vendar predlog podpiramo, saj se trudimo zagotoviti prisotnost naših poslancev na vsakem zasedanju delovnega telesa. To je namreč navsezadnje tudi naša služba. Problemov je v družbi vedno več in potreba po hkratnem delu treh delovnih teles je nujna. Trenutna rešitev, po kateri lahko zasedata le dve delovni telesi, žal ne ustreza napredku v družbi in je posledica preteklih družbenih razmer ter izkazuje togost ureditve. S predlagano spremembo bi se zagotovilo predvsem spoštovanje načela javnosti delovanja Državnega zbora ter načela ekonomičnosti delovanja Državnega zbora. Organizacija Državnega zbora mora biti takšna, da zapolni interes javnosti do obveščenosti, odzivnosti in sprotnem obvladovanju aktualnih problemov. Kot poslanec imam občutek, da se nekako želi preprečiti delo Državnega zbora na način, da se ne podprejo dopolnitve, ki so dobre. To v Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke globoko obžalujemo. Glede na ustavne odločbe je za spremembo Poslovnika Državnega zbora potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih poslancev. To večino pa je zelo težko doseči. Na današnji dan se nahajamo v krču, saj je interes marsikatere poslanske skupine, da bi prišlo do sprememb, vendar pa so omejene s sprejetjem kvalificirane večine. Če bi lahko zasedali več kot dve delovni telesi hkrati, bi bilo smiselno razmisliti tudi o novih prostorih Državnega zbora ali na mestu, kjer je sedež Univerze v Ljubljani, ali pa po Plečnikovem načrtu zgraditi novo stavbo, to je stavba, ki je na drugi strani slovenskega evropskega kovanca za 10 centov. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Boris Doblekar bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke nas žalosti, da danes ne bomo odločali o spremembi Poslovnika Državnega zbora. Na žalost se je kljub dobremu predlogu na seji Komisije za poslovnik opozicija odločila, da onemogoči, da se Poslovnik Državnega zbora spremeni v smeri bolj aktivnega dela Državnega zbora tako, da bi poleg dveh sej matičnih delovnih odborov lahko hkrati zasedala tudi ena preiskovalna komisija. Torej je spremembi o bolj učinkovitem delu nasprotovala ta ista opozicija, ki smeti ta državni zbor z brezpredmetnimi nujnimi sejami. Na drugi strani pa vlaga zahteve za ustanovitev preiskovalnih komisij o temah, ki sploh niso problematične. Zagotovo smo v Slovenski demokratski stranki prepričani, da bodo ravno v opoziciji na koncu mandata najbolj glasni, kako niso mogli dokončati dela v preiskovalnih komisijah. Če parafraziramo, govorili bodo, koliko bi še lahko naredili, a obenem z dejanji pokažejo, da se jim ne da delati, da je njihovo delo le nagajanje. Ampak takšna je sedanja opozicija, ki ruši tudi dobre predloge tistih, ki želijo delati. Hvala lepa.

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Skupina petih poslank in poslancev je predlagala dopolnitev Poslovnika Državnega zbora, na podlagi katere bi se lahko ob sočasnem poteku dveh sej delovnih teles Državnega zbora zasedala tudi ena preiskovalna komisija. Celo ta skupina se je danes odločila, da ne bo imela tega stališča, kajti sedanja ureditev namreč določa, da lahko istočasno zasedata največ dve delovni telesi Državnega zbora. To določilo se v praksi spoštuje na način, da lahko sočasno zasedata dve delovni telesi ali dve preiskovalni komisiji ali eno delovno telo in ena preiskovalna komisija. V tem mandatu Državnega zbora imamo ustanovljenih skupno 21 odborov in komisij ter še 7 preiskovalnih komisij, kar je največ v enem mandatu Državnega zbora. Resda se ob tolikšnem številu soočamo s težavami s terminskim in prostorskim razvrščanjem sej delovnih teles in preiskovalnih komisij, vendar pa se po prepričanju Socialnih demokratov te problematike lotevamo na napačen način. Ni rešitev v tem, da s poslovnikom enostavno omogočimo sočasno zasedanje dveh delovnih teles ter še ene preiskovalne komisije. Razlogov za to pa je več. Prvič, prepričani smo, da je sedem parlamentarnih preiskovalnih komisij v enem mandatu preveč, in smo naklonjeni razmisleku, da bi se število preiskovalnih komisij v enem mandatu Državnega zbora zakonsko omejilo, upoštevaje seveda tudi kriterij predlagatelja preiskovalne komisije. Socialni demokrati menimo, da je Državni zbor v prvi vrsti zakonodajno telo, medtem ko bi morala biti preiskovalna dejavnost primarna drugim, za to pristojnim državnim organom. Drugič, poslanke in poslanci v tem trenutku kot člani delujemo v petih, šestih in še več delovnih telesih. Že ob veljavni poslovniški ureditvi imamo nemalokrat sočasno sklicani dve seji delovnih teles, kjer smo člani. Pri manjših poslanskih skupinah je to težava, in še posebej pogosta, zato se neredko soočamo s težavami pri zagotavljanju sklepčnosti na sejah ter posledično tudi pri samem odločanju. S predlagano poslovniško dopolnitvijo bi se tovrstne težave zagotovo še poglobile. Tretjič, delovna telesa Državnega zbora imajo po poslovniški ureditvi zelo pomembno vlogo. Nemalokrat sprejemamo odločitve, ki jih tudi na plenarni seji državnega zbora ni več mogoče spremeniti. Socialni demokrati ocenjujemo, daje tudi ta vidik zelo pomemben, ko odločamo o tem ali spremenimo Poslovnik Državnega zbora ter omogočimo sočasno zasedanje in odločanje več kot dveh delovnih teles Državnega zbora. Pri tem vsekakor kaže biti previden ter pretehtati vse vidike predlaganih sprememb. Predlagatelji obravnavanih dopolnitev poslovnika niso pretehtali vseh, zlasti negativnih, posledic takšnih rešitev, temveč so imeli pred očmi le delovanje preiskovalne komisije, ki ji predsedujejo. Socialni demokrati zato predlaganim dopolnitvam nismo dali podpore. Hvala lepa.

hvala, podpredsednik. Težnja, da bi lahko naenkrat zasedala več kot dva odbora, je prisotna v Državnem zboru že dlje časa. Manifestirala se je seveda tudi v tem mandatu s tem predlogom, ki na Komisiji za poslovnik ni prejel podpore. Stališče Poslanske skupina Levca pa je že ves čas enako. Ocenjujemo, da je trenutna ureditev, ko lahko naenkrat zasedata zgolj dve delovni telesi, vključujoč preiskovalne komisije, popolnoma ustrezna. Kot smo že slišali, je to smiselno predvsem za manjše poslanske skupine. Tiste s tremi, štirimi, petimi poslanci bi se lahko resno soočile s težavami, če bi takšna ureditev veljala, ker bi po neki hipotetični situaciji zahtevalo prisotnost več poslancev, kot jih ima poslanska skupina, istočasno na treh delovnih telesih. To seveda pomeni večjo zmedo pri delu teh poslanskih skupin v Državnem zboru. Načeloma bi moralo biti tako, da so poslanci, ki so člani delovnih teles, zainteresirani za to področje, investiranje v področje, ki ga pokriva posamezno delovno telo, in se s to tematiko ukvarjajo. Se pravi, govoriti o tem, da so možna nadomeščanja, da se da te stvari urediti na drugačen način, pomeni hkrati zmanjševanje kakovosti dela Državnega zbora in njegovih delovnih teles, ki je po moji oceni že na nižji ravni, kot bi lahko bilo. Druga stvar, ki je pomembna pri tem predlogu, ki je bil v obravnavi, je pa sam namen predlagateljev. Prvopodpisani predlagatelj je predsednik preiskovalne komisije, ki preiskuje domnevne sumljive posle največje koalicijske stranke in imate težavo s sklicevanjem in iskanjem terminov za sklice seje komisije. Vse ostale preiskovalne komisije načeloma delujejo brez večjih težav. Samo ta, ki preiskuje sporno financiranje stranke SDS, ima neke blazne težave z iskanjem terminov, kar je po naši oceni nek za lase privlečen izgovor. Če lahko vse ostale preiskovalne komisije najdejo termine in uskladijo tudi termine za zaslišanja, menimo, da bi lahko to tudi ta preiskovalna komisija. Je pa dejstvo, da je najmanj aktivna od vseh v tem trenutku. Zakaj je temu tako, bomo prepustili špekulacijam, lahko pa si sami potegnete zaključke iz tega. V Levici tega predloga sprememb Poslovnika nismo podprli, tako kot tudi nismo podobnih predlogov že v preteklosti.

Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! Poslovnik Državnega zbora trenutno v svojem 48. členu določa, da sme istočasno zasedati največ dvoje delovnih teles. Predlog dopolnitve Poslovnika, ki smo ga obravnavali na Komisiji pa predlaga, da bi lahko, ne glede na to omejitev, istočasno kot tretje delovno telo zasedala še ena preiskovalna komisija. Naš predlog v poslanski skupini utemeljujem tako, da glede na to, da na sejah preiskovalnih komisij lahko sodelujejo zgolj imenovani člani in njihovi namestniki in ne katerikoli poslanci poslanske skupine, se s predlogom zagotavlja nekoliko večja fleksibilnost dela preiskovalnih komisij. V obstoječem mandatu državnega zbora je Komisija za poslovnik že obravnavala predlog dopolnitve Poslovnika Državnega zbora, ki ga je predložila skupina poslancev s prvopodpisanim mag. Matejem Toninom. Cilj predloga je bil, da se izjema za zasedanje tretjega delovnega telesa uveljavi zgolj za sklicevanje sej Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Jernej Vrtovec je z nekaterimi drugimi predsedniki preiskovalnih komisij že pri obravnavi takratne novele poslovnika predlagal amandma, da bi izjema poleg KNOVS veljala tudi za sklicevanje sej preiskovalnih komisij. Niti predlog amandmaja niti predlog novele poslovnika takrat nista prejela zadostne podpore. Na zadnji seji Komisije za poslovnik smo v Poslanski skupini Nove Slovenije predlog podprli, obžalujemo pa, da ni bilo zadostne podpore, ker bi tako nekoliko olajšal delovanje v Državnem zboru. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave Predloga dopolnitve Poslovnika Državnega zbora končan.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina 30 poslank in poslancev s prvopodpisanim Jurijem Lepom. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja Juriju Lepu. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospod državni sekretar, kolegice in kolegi vsem lep dober dan! Predlagatelji v 1. členu novele predlagamo, da se spremeni 135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer predlagamo spremembo namembnosti izplačil iz šolskih skladov, tako da bi se sredstva iz njih lahko namenjala tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij. Namenili bi jih za dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem javnoveljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev. Tako bi se zagotavljale enake možnosti za vse udeležence. Številne slovenske šole in vrtci imajo ustanovljene sklade, ki so v osnovi namenjeni za zbiranje sredstev za nadstandardne dejavnosti v izobraževanju, se pa pogosto namenjajo za pomoč socialno šibkejšim otrokom in dijakom. Nekateri si ne morejo privoščiti dragih zimovanj in letovanj. Vsa okvirno znašajo med 120 in 240 evri. Mnoge šole organizirajo tudi druge izlete in tabore, v katerih učitelji združijo tehnične, kulturne in športne dneve. Tudi te dejavnosti so financirane tako, da za družine, ki teh stroškov ne zmorejo, šole poskrbijo za plačilo iz teh šolskih skladov. Ugotavljamo, da tovrstna izplačila iz skladov niso sistemsko urejena. Nekatere šole takšen način dopuščajo, druge pač ne. Pravila pa so tudi urejena zelo različno. Predlagatelji, zato predlagamo enotna pravila in pogoje za pridobitev takšne pomoči, ki bi veljale za vse šolske sklade. Pomoč bi se namenjala zgolj za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj premožnih družin na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javnoveljavnega šolskega programa, če se ta ne financirala v celoti iz javnih sredstev. V nadaljevanju v drugem odstavku 135. člena ZOFVI predlagamo, da je ne glede na ureditev zakona, ki ureja dohodnino, upravičenec donacij iz namenitvenega dela dohodnine za posamezno leto lahko tudi sklad vrtcev oziroma šolski sklad. Sredstva za delovanje skladov se pridobijo predvsem iz prispevkov staršev in donacij podjetij. S predlagano spremembo zakona bo možno financiranje tudi iz tako imenovanega namenilnega dela dohodnine, ki se lahko v skladu z Zakonom o dohodnini nameni za financiranje splošno koristnih namenov nevladnih organizacij. Predlagatelji smo namreč mnenja, da lahko zraven nevladnih organizacij ta sredstva vsaj delno pridobivajo tudi šole oziroma šolski skladi, saj s tem ko sredstva iz skladov namenjajo tudi za pomoč socialno ogroženim družinam, opravljajo enako poslanstvo kot humanitarne organizacije. V prehodni določbi novele pa se predlaga, da se do drugačne ureditve Zakona o dohodnini, ne glede na določbe 25. člena Zakona o dohodnini-2, dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača tudi od izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom ali študentom iz šolskega sklada. Učitelji, ravnatelji in šolski delavci so skoraj enotnega mnenja, da bi morale tudi šole imeti možnost zbirati in izplačevati neobdavčene pomoči, kot to velja za humanitarne organizacije. Šolam bi država vsekakor morala zaupati, da pomoči res razdelijo ljudem, ki jo potrebujejo pri reševanju šolskih vsebin in učnih pripomočkov. Takšne pomoči nikakor ni mogoče obravnavati kot dohodek. Tako predlagatelji predlagamo, da denarna pomoč za opisane namene ne smejo priti na dohodninsko osnovo staršev za plačilo dohodnine. Ta odklon od Zakona o dohodnini-2 pa se uporablja od 1. 1. 2022. Izplačila otrokom iz socialno ogroženih družin sedaj niso oproščena plačila dohodnine, saj za to ni zakonske podlage, ampak se štejejo kot darila. Darila pa so obdavčene z dohodnino, če njihova vrednost na letnem nivoju presega 84 evrov. Ker pa večina nakazil iz šolskega sklada presega zapisani znesek, se uzakonja predpogoj, da se bodo lahko z Zakonom o dohodnini vsa izplačila iz šolskega sklada določala kot davčne oprostitve. Ta novela zakona odpravlja to nepravično ureditev in daje zakonske podlage za to, da bodo izplačila socialno šibkejšim otrokom, učencem in dijakom oproščena plačila dohodnine. Hvala za pozornost.

Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na 22. redni seji 30. septembra 2021 obravnaval Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jurijem Lepom. Kolegij predsednika je na 114. redni seji 31. avgusta 2021 sprejel sklep, da se bo predlog zakona obravnaval po skrajšanem postopku. Odboru je bilo posredovano gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. poslovniškem roku amandmaji niso bili vloženi, predložena pa sta bila predloga za amandmaje odbora s strani nepovezanih poslancev, LMŠ in SD k 1. in 2. členu. Predstavnik predlagatelja je v uvodu povedal, da se s predlogom zakona spreminja oziroma jasneje določa namembnost šolskih skladov. Poleg financiranja nadstandardnih dejavnosti, ki v splošnem vplivajo na bolj kakovostno izobraževanje vseh otrok učencev, se namembnost šolskih skladov dopolnjuje na način, da se sredstva iz šolskih skladov pod določenimi pogoji lahko namenijo tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij za tiste dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem javnoveljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev. Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih bodo lahko tisti otroci, učenci oziroma dijaki, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v maksimalnem deležu od cene malice po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je pojasnil, da Vlada predlaganega zakona ne podpira. Predlagana ureditev, po kateri bi se izplačana sredstva iz šolskega sklada namenila tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javnoveljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, ni ustrezna, saj bi ogrozila primarni namen šolskega sklada. Povedal je, da šolski sklad po svojem osnovnem namenu ni usmerjen k reševanju ekonomsko šibkejših, zato bi se z dodatnim namenom porabe sredstev, kot je predlagan s spremembo prvega odstavka 135. člena ZOFVI, poseglo v avtonomnost odločanja upravnega odbora šolskega sklada, ko odloča, katere dejavnosti, nadstandardna oprema in drugi načini zviševanja standarda pouka so v lokalnem okolju smiselni in potrebni financiranja iz šolskega sklada in so v korist vsem otrokom, učencem oziroma dijakom, ne glede na socialni status. Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajnotehničnega vidika. Njena predstavnica je povedala, da so v mnenju opozorili na nesistemsko urejanje davčne materije v drugih zakonih. Takšno urejanje zmanjšuje preglednost in celovitnost pravnega reda, kar je lahko sporno tudi z vidika načela pravne države. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki podpira predlagane spremembe. Njen predstavnik je prestavil mnenje in med drugim povedal, da komisija podpira namen predlagatelja, da se s sredstvi sklada sledi otrokovim koristim pri zagotavljanju enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju, ne glede na otrokove socialne okoliščine, v katerih živi. Razprava je potekala predvsem o enakih možnostih vseh otrok v šolskem sistemu. S strani članice odbora je bilo izpostavljeno, da podpira namero Vlade, da materijo uredi v Zakonu o dohodnini, do takrat pa naj se sprejme predlagani zakon.

Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Damir Orehovec bo predstavil mnenje Vlade. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Spoštovani poslanke, poslanci! V zvezi s predlogom zakona, ki ga je v Državni zbor vložila skupina poslancev in poslank s prvopodpisanim gospodom Jurijem Lepom, je Vlada Republike Slovenije podala pisno mnenje in ga konkretno predstavila na pristojnem odboru za izobraževanje. S predlogom se spreminja 135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ureja šolski sklad, in sicer širi se namen šolskega sklada. Sedaj je šolski sklad namenjen za financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Namenjeno je torej nakupu nadstandardne opreme, zvišanju standarda pouka in podobno. S predlogom spremembe ZOFVI bi se v skladu s tem dodal še humanitarni namen. Druga stvari, ki se spreminja, šolski sklad postane tudi upravičenec do dela dohodnine in pa predlaga se tudi oprostitev plačila dohodnine za izplačila iz šolskega sklada, in sicer prehodno kot izjema od Zakona o dohodnini, torej do drugačne ureditve v tem navedenem zakonu. Vlada Republike Slovenije je v svojem mnenju sicer izpostavila nekatere pomisleke v zvezi s predlogom, vendar menimo, da so bile glede na sprejete amandmaje in dopolnilni predlog zakona dileme odpravljene, saj nenazadnje tudi k temu predlogu ni bil vložen noben amandma. Na podlagi vsega, ker sem navedel, Vlada Republike Slovenije predlogu sprememb in dopolnitev ne nasprotuje. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Dejstvo je, da sredstva, ki jih namenjata izobraževalnim ustanovam državna in občinska blagajna, zadostujejo za izvedbo najosnovnejše šolske dejavnosti. Mislim, da ni treba posebej izpostavljati, kolikšni so stroški nakupa šolskih potrebščin, ki marsikatero družino v začetku šolskega leta spravljajo v obup, da ne omenjam želja, interesov otrokov o obiskovanju različnih obšolskih dejavnosti, ki pomembno vplivajo na razvoj in oblikovanje otrokove osebnosti ter s tem na uspešnost v nadaljnjem življenju. Šolski skladi predstavljajo pomemben vir finančnih sredstev, ki jih šole lahko namenjajo za dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev: nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Povedana je bila osnovna zakonska definicija namembnosti šolskih in vrtčevskih skladov. Iz poročil upravnih odborov skladov lahko vidimo, čemu vse šole konkretno namenjajo zbrane prispevke. Med njimi pa je tudi pomoč družinam v stiski, s čimer omogočajo vsem otrokom, da da se lahko udeležujejo izletov, ekskurzij, taborov, šole v naravi in drugih dejavnosti, česar se sicer ne bi mogli udeleževati. Tovrstna pomoč pa je glede na veljavno zakonodajo dvorezen meč, saj zna družinski proračun obremeniti s plačilom dohodnine. Podpirati dobro ni še nikoli nikomur škodilo, tudi če ni sistemsko urejeno, kar je marsikdaj izgovor, da zakonski predlogi ne dobijo zadostne podpore za sprejetje, čeprav so predlagane rešitve smiselne in v korist ljudi. Pred nami je predlog z vsebino, ki ne sodi samo v šolsko zakonodajo. Vsebinsko bi bilo oprostitev plačila dohodnine za izplačila iz šolskega sklada primerneje urediti v zakonu, ki ureja dohodnino. S predlogom novele zakona, ki ureja dohodnino in ga obravnavamo ravno na tej seji Državnega zbora, se ta materija tudi ureja. Z novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pa bo urejena pravna podlaga z dovolj jasno vsebinsko definicijo o možnosti nakazil iz šolskega sklada, ki ne bodo podvržena plačilu dohodnine. Ministrstvo za finance je namreč ob priložnosti preteklih zakonodajnih pobud za ureditev tega vprašanja ob siceršnji pritrdilni opredelitvi do izvzema iz obdavčenja nakazalo, da naj se dikcija namembnosti šolskega sklada uredi na način, da bo vključevala tudi možnost financiranja oziroma pomoč pri pokrivanju stroškov posameznim otrokom in učencem iz socialno šibkega okolja. Dodatno je vpeljana možnost, da so šolski skladi lahko prejemniki donacij iz naslova dela dohodnine davčnih rezidentov. Novela zakona, ki je pred nami, po mnenju poslancev Poslanske skupine Desus ustrezno nastavlja namembnost izplačil iz šolskih skladov, postavlja ustrezne kriterije za izplačila ter uvaja enotna pravila za vse šolske sklade. Vsled tega bomo v naši poslanski skupini novelo zakona vsi podprli. Hvala.

Ponovno hvala za besedo. Državni sekretar, kolegice in kolegi! Uvodno bi se radi v Poslanski skupini nepovezanih poslancev zahvalili vsem članov matičnega delovnega telesa, pa tudi vsem drugim poslancem in poslankam, ki ste danes napovedali oziroma boste napovedali podporo tej noveli. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev še enkrat poudarjamo, da je predlagana vsebina povsem neideološka. Predlagane rešitve namreč sledijo zagotavljanju otrokovih koristi in enakih možnosti pri njihovem razvoju. Predmetni predlog zakona oziroma problematika ima sicer že dolgo brado, saj ravnatelji, učitelji, vzgojitelji in ostali šolski delavci več let opozarjajo, da bi morali imeti tudi vrtci in šole v okviru skladov, ki so jih ustanovili, možnosti izbirati in izplačevati neobdavčene pomoči socialno šibkejšim otrokom, učencem in dijakom. Vlada se je sicer tokrat postavila na stališče, da predlagane spremembe presegajo vsebinski okvir, ki ga naslavlja zakonska ureditev skladov, to je, da se iz njega financirajo le nadstandardne dejavnosti in da glede dohodnine predlog zakona posega v drug sistemski zakon, pri čemer tudi predlaga, da se to rešuje v sistemskih zakonih s področja socialnih zadev. V odgovor na te navedbe vlade navajamo, prvič, sem zelo vesel, da je vlada v tem času spremenila svoje mnenje in se ji zahvaljujem za to, da ne bo nasprotovala zakonu. pa bi povedal to, da so že minila štiri leta od prvih obljub pristojnih, da se bodo lotili reševanja problematike. Tudi prejšnja vlada ni kategorično nasprotovala noveli zakona. Predlog zakona torej sledi napotilu vlade, četudi prejšnje. Kot veste, so predlagane rešitve doživele podporo tudi državnih svetnikov oziroma Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Mnogi med njimi prihajajo iz vrst vzgoje in izobraževanja in lokalnih skupnosti ter iz prve roke povedo, da so najbolj soočeni s socialnimi razmerami, v katerih otroci živijo, zato iščejo različne načine tudi s pomočjo sredstev iz teh skladov, da pomagajo otrokom iz socialno šibkejših družin. Zato se v določeni meri že sedaj sredstva skladov uporabljajo v obliki finančne pomoči otrokom za namen njihovega izobraževanja, udeleževanja v različnih dejavnostih. V te aktivnosti vrtcev in šol se vključujejo tudi lokalne skupnosti, ki si prav tako prizadevajo za pomoč otrokom oziroma družinam. V Sloveniji imamo dober predšolski in šolski sistem, pa vendar v vzgojno-izobraževalnem sistemu nastaja vedno več stroškov, ki niso zajeti v osnovnih standardih, ki jih zagotavlja država in lokalne skupnosti, kot so plačljivi izleti in vsebine, dostop do dodatne učne pomoči, možnost nakupa obveznih šolskih potrebščin, opremljenost za opravljanje šolskih nalog doma in podobno, za kar ti otroci potrebujejo finančno in materialno pomoč. Zato zakon jasno in nedvoumno določa, da se lahko sredstva iz šolskega sklada namenijo tudi za tiste dejavnosti otrok, učencev in dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij, ki so povezane z izvajanjem javnoveljavnega vzgojno-izobraževalnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev. Poleg tega zakon v prehodnih določbah do ustrezne ureditve pri davčni zakonodaji določa davčno oprostitev za vsa izplačila otrokom iz šolskega sklada. Med pomembnimi rešitvami te novele pa bi radi izpostavili tudi določbe, ki določajo, da je upravičenec do donacij iz namenilnega dela dohodnine lahko tudi šolski sklad oziroma sklad vrtca. Sredstva za delovanje sklada se financirajo predvsem iz prispevkov staršev in donacij, po novem pa bodo starši, namesto da bi prispevke plačevali iz lastnega žepa, v šolski sklad namenjali del dohodnine, ki jo plačajo državi. Menimo, da je takšna rešitev na mestu, saj se s tem, ko se sredstva iz šolskih skladov namenjajo tudi za pomoč socialno šibkejšim otrokom, učencem in dijakom, opravlja enako poslanstvo, kot ga opravljajo humanitarne organizacije kot so slovenski Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Rdeči križ in ostale. Ker pa se zavedamo, da šolski skladi ne morejo prevzeti njihovih nalog, saj primarni namen skladov ni socialne narave, smo donacije za sklade omejili na 0,3 % dohodnine, ostali del pa se bo lahko še vedno tako kot doslej namenjal prav humanitarnim organizacijam. Na podlagi podatkov o dohodnini iz leta 2019 in ob upoštevanju omenjenega dviga namenilnega dela dohodnine iz PKP7 na 1 % smo prepričani, da bodo šolski skladi tudi z navedeno omejitvijo, če se bodo starši za to odločili, še vedno lahko dobili nekaj milijonov evrov donacij iz tega naslova. Tako da sem vesel, da bomo to opravili tako, kot je potrebno. Hvala za pozornost.

Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Zelo radi se hvalimo, da je šolanje v Sloveniji brezplačno, s čimer se marsikateri starš ne strinja. Stroški za šolo, pa konec koncev tudi za vrtec, se tekom šolskega leta naberejo. Za marsikatero družino šola pomeni velik finančni zalogaj in žal pride do situacije, ko otrok ne gre na izlet v šolo v naravi, ker doma preprosto ni denarja. Dostikrat se zgodi, da otrok čudežno zboli, ker je to elegantnejši način izogibanja kakšni dejavnosti, za katero ni denarja. Veliko šol in vrtcev stisko otrok prepozna in s pomočjo šolskih skladov rešujejo situacijo. Koliko in na kakšen način bodo to potem izvedli, da ne bi presegli magične meje 42 oziroma 84 evrov, je potem domena iznajdljivosti posameznega ravnatelja. Če ob tem ravnatelj ni dovolj inovativen, je bila šola ali prejemnik obdavčen. Ideja, da tovrstne pomoči ne bi bile obdavčene, je vsekakor pohvale vredna, prav tako pa ideja, da se lahko šoli nameni odstotek od dohodnine. Osnovna šola je v Sloveniji obvezna. Tam se običajno postavijo temelji za nadaljnjo pot otrok. Zato je prav, da jim ravno ta tej stopnji omogočimo čim bogatejšo in lepše obdobje oziroma življenjsko pot. Hvala.

Hvala lepa. Predsednik, hvala lepa za besedo. Pozdravljeni državni sekretar, pozdravljene kolegice, kolegi in pa gledalke in gledalci! Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja prinaša dobrodošlo spremembo člena, ki opredeljuje delovanje šolskih skladov. Novi člen podrobneje določi namembnost šolskega sklada in s tem sledi potrebi ne le šole, ki z donacijami pridobiva nadstandardno opremo, temveč tudi posameznim učencem in dijakom iz manj spodbudnih okolij, ki se udeležujejo dejavnosti šole, ki ni povsem javno financirana, kar je bila tudi sicer dosedanja praksa šol, vendar je bila tovrstna donacija tudi obdavčena ob preseganju cenzusa. Novela to odpravlja. Hkrati je bistvena novost, da del dohodnine lahko državljani namenimo ne le za nevladne organizacije, temveč tudi šolam in vrtcem. Amandmaji natančneje določajo terminologijopredloga zakona in ga tako izboljšujejo. Slovenska demokratska stranka rešitev podpira. Hkrati pa opozarja, da je v prihodnosti potrebno urediti izobraževalne dejavnosti šole tako, da bodo v celoti javno financirane za vse učence in dijake ter otroke v vrtcu. Pri tem posebej poudarja pomen zdravega prehranjevanja, ki naj bo del vzgojno-izobraževalnega programa. Za vse navedeno pa je potrebna tako celostna, sistemska kot finančna ureditev, kar si bo Slovenske demokratska stranka prizadevala, da se uresniči na najbolj optimalnem času. Slovenske demokratska stranka pričujočo spremembo zakona tako prepoznava kot enega izmed korakov, ki vodi k zastavljenemu cilju, zato bo zakon podprla.

Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Nekateri otroci ne gredo na šolski izlet, drugi v šoli ne malicajo in tretji gredo domov še pred kosilom. Nekateri morda res nočejo na izlet ali ne marajo šolske hrane, a med njimi so tudi taki, ki bi želeli iti, vendar njihovi starši nimajo denarja za avtobus in vstopnino ter malico in kosilo. V Sloveniji je še vedno veliko prekrite revščine, s katero se sooča veliko število družin, ki najbolj izstopa in nimajo možnosti za zagotavljanje kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse otroke enako. V Sloveniji živi več kot 41 tisoč otrok pod pragom tveganja revščine. Zaradi posledic pandemije in z njo povezanih omejevalnih ukrepov se revščina otrok povečuje. Predlog zakona sledi cilju zasledovanja otrokovih koristi ter zagotavljanju enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju ne glede na otrokovo socialno poreklo oziroma socialne okoliščine, iz katere izhaja, zato smo sopodpisali predlog spremembe zakona. S predlagano rešitvijo se spreminja oziroma jasneje določa namembnost šolskih oziroma vrtčevskih skladov. Obstoječi 135. člena, ki se spreminja oziroma dopolnjuje, pravi, da šola ustanovi sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev: nakup nadstandardne opreme, zvišanje standarda pouka in podobno. S spremembami se namembnost sklada dopolnjuje tako, da se sredstva iz šolskih oziroma vrtčevskih skladov namenjajo tudi za udeležbo otrok, učencev oziroma dijakov, ki prihajajo iz socialno ogroženih okolij v tiste dejavnosti, ki so povezane za izvajanje javno veljavnega programa in se v celoti ne financirajo iz javnih sredstev. S predlogom spremembe zakona se vzpostavlja tudi oprostitev dohodnine za izplačilo iz sklada, dokler zakonodajalec ne bo tega vprašanja uredil s področnim področnim sistemskim zakonom. Novela bo omogočila tudi financiranje iz dela dohodnine do največ 0,3 %, ki ga lahko davčni rezidenti skladno z Zakonom o dohodnini namenijo za financiranje različnih nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu. V Poslanski skupini Lista Marjana Šarca vedno podpiramo učinkovite ukrepe, utemeljene na potrebah otrok in njihovih družin, ki so usmerjeni k ustvarjanju spodbudnih okolij in ki prispevajo k izkoreninjanju revščine otrok v Sloveniji, zato bomo ta predlog zakona soglasno podprli.

Predlagam, da nadaljujemo. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil dr. Matej Tašner Vatovec. Izvolite. Hvala, še enkrat, podpredsednik. Vprašanje oziroma problem, ki ga naslavlja zakon s prvopodpisanim gospodom Lepom, je vsekakor pertinentno in realno. Se pravi, je vprašanje, ki ga je treba nasloviti. Nismo pa v Levici prepričani, če je to popolnoma pravi način. Dejstvo je, da bi šole morale biti ne samo v osnovi brezplačne, ampak bi morale v celoti, se pravi, tudi v nadstandardnih programih in v dodatnih dejavnostih biti dostopne in odprte za vse, ne glede na njihov materialni status. Kot smo že slišali v prejšnjih stališčih, je jasno in seveda se vsi tega zavedamo, da trenutno temu ni tako, da marsikateri otrok ne gre na različne izlete ali pa dopolnilne dejavnosti, ki jih opravljajo v šolah, ker si njegovi starši tega ne morejo privoščiti. Naše stališče je, in bomo to še naprej zagovarjali, da je država tista, ki mora poskrbeti za to, da bodo osnovne šole kot tista točka, ki mora v prvi vrsti delovati kot izenačevalec razlik, kjer bodo otroci iz različno premožnih družin enako obravnavani in imeli tudi enake izhodiščne točke. In bo za to poskrbela država. To je njena vloga in tako bi moralo biti. biti. Kar se tiče konkretnega predloga, je sicer lahko korak k temu, da odpravlja razlike med manj premožnimi in bolj premožnimi učenci. eno majhno pomanjkljivost, in to je, da način, da se zbira v sklade dotacije iz dohodnine, ne odpravlja revščine na enak način oziroma ne uveljavlja enakih izhodišč na enak način. Imamo veliko občin, veliko krajev, veliko regij v tej državi in vsi poznamo problem tega, da so neenakomerno razvite. To pomeni, da večja mesta oziroma večja industrijska središča ali pa tam, kjer so bolj delovno intenzivne panoge, posledično tudi večje prihodke in se bi dohodnina s tega vidika prelivala v višji meri v kraje, ki so že itak bolj premožni. To bi seveda lahko odpravljalo razlike v premoženjskem statusu v teh krajih, ampak bi istočasno odpravljalo te razlike v manjših krajih, kjer so razvojno manj privilegirani, v manjši meri. S tem bomo ohranjali situacijo, kjer bodo, ne vem, Ljubljana pa ostala večja mesta lažje in bolje odpravljala te razlike preko teh šolskih skladov, medtem ko šole na periferiji bodo te možnosti imele v manjši meri. Tako da z našega stališča bi bilo smiselno, če se ureja na tak način, da bi država, ministrstvo zbiralo centralno to dohodnino in potem enakomerno to porazdelilo po vseh skladih v vseh šolah v Sloveniji. Na tak način bi zagotovili, da se sredstva iz dohodnine lahko enakomerno porazdelijo ne glede na to, v kakšnem kraju se ta šola nahaja, se pravi, bi se ta porazdelitev zgodila enakomerno. Ne glede na to, mi temu zakonu seveda ne bomo nasprotovali. Opozarjamo pa še enkrat, da mora biti enkrat, da mora biti odgovornost države, da poskrbi za brezplačno osnovno šolstvo vseh v polni meri, ne pa, da se to prepušča dobrodelnosti posameznikom, staršev in lahko lahko tudi podjetij, ampak da je to stvar, ki mora biti urejena na državni ravni, da imajo dejansko vsi enake izhodiščne pogoje, da do teh razlik ne bi prihajalo.

Hvala za besedo. Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar! Današnji predlog Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se nanaša na delovanje šolskih skladov. Šolski skladi so bili prvenstveno ustanovljeni in organizirani kot vir sredstev za zagotavljanje nadstandardov opreme in zvišanju standarda pouka. Šolski skladi pa danes velikokrat že nadomeščajo in zagotavljajo predvsem otrokom iz socialno šibkejših družin socialno pomoč pri udeležbah šole v naravi, športnih dnevih in ostalih dejavnostih. Res je, da so prvotno šolski skladi namenjeni za zagotavljanje nadstandardnih storitev tako, da le-ti dosežejo vse učence. Nekatere šole so s pomočjo šolskega sklada kupile na primer 3D-printerje, ki so zagotovo nadstandardna oprema in omogoča nadstandardno izvedbo tehničnega pouka. Druge spet so nakupile posebne odre za nastop pevskih zborčkov ter ostalo nadstandardno opremo. Državni sekretar je na seji matičnega odbora izpostavil, da se šolski skladi ne smejo preoblikovati v socialne sklade, ker šola je izobraževalna ustanova, za blaženje socialnih stisk pa imamo v državi ustrezne ustanove in nevladne organizacije, katerih poslanstvo je primarno poskrbeti za socialno šibkejše. V življenju in praksi se izkazuje, da šolski skladi velikokrat nadomeščajo nekakšen primanjkljaj družin. Zadnja leta lahko ugotavljamo, da to niso vedno in samo družine z najnižjimi dohodki, ampak vse pogosteje družine iz tako imenovanega srednjega sloja, ki morajo velik del svojega družinskega proračuna nameniti za najemnine za stanovanje ali poplačilo obroka za lastniško stanovanje oziroma kredit. Dejstvo pa je, da so otroci naša prihodnost. Vsi otroci potrebujejo enake možnosti za izobraževanje, vsak otrok mora imeti možnost, da razvije svoje sposobnosti do največje mere. Znanje je velika vrednota, zato mora biti izobraževanje dostopno vsem, ker omogoča napredek, večjo enakopravnost, enake možnosti, boljše življenje in tudi manjše socialne razlike. Cenimo, da ravnatelji in ravnateljice po svojih najboljših močeh poskušajo zagotavljati enake pogoje za vse učence ter da se dobro in gospodarno upravlja s šolskimi skladi. V Novi Sloveniji želimo poudariti, da je predlagana pomembna rešitev, in sicer da denar iz sklada za posameznega učenca oziroma dijaka ne bo bremenil dohodninske osnove staršev ter s tem posledično zmanjševal upravičenost družine do ostalih družinskih in socialnih prejemkov, kot so otroški dodatki, državne štipendije in druge oblike socialne pomoči. Sedaj se sredstva za delovanje šolskih skladov financirajo predvsem iz prispevkov staršev in donacij podjetij. Današnji predlog pa prinaša rešitev, da bo financiranje mogoče tudi iz tako imenovanega nemenilnega dela dohodnine. To pomeni, da se bo lahko v prihodnje 1 % dohodnine namenilo šolskemu skladu oziroma skladu vrtca. Danes lahko namenimo del dohodnine humanitarnim organizacijam pa tudi gasilcem in ostalim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. V Novi Sloveniji imamo v temeljnem programu stranke zapisano, da se človečnost neke družbe kaže kot solidarnost v družini, soseski in družbi sami. Nikogar ne smemo izgubiti in nikogar ne smemo pozabiti.

predsedujoči, najlepša hvala za besedo. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja podprli že na matičnem odboru, in tako bo tudi danes. Družbeni položaj posameznikov in družin se ne izkazuje zgolj z višino dohodka posameznikov oziroma gospodinjstva, čeprav se je na nekaterih segmentih socialne politike dohodek gospodinjstva uveljavil kot glavni kriterij za ugotavljanje družbenega položaja posameznika. Družbenega položaja družine ali posameznikov pa ne gre enačiti zgolj v materialnem položaju, še posebej če ta ne zagotavlja enakih možnosti v družbi. Socialna politika mora posameznikom in družinam dejansko zagotavljati enake možnosti na vseh segmentih družbenega življenja, torej tudi na danes obravnavanem področju vzgoje in izobraževanja. Na področju vzgoje in izobraževanja se socialna politika zrcali v 2. členu veljavnega Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki med vzgojno-izobraževalne cilje v Republiki Sloveniji šteje tudi zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj spodbudnih okolij. Drugi cilji seveda niso nič manj pomembni, saj je na primer cilj zagotavljanja enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi problemi lahko tudi del socialne politike. Predlagatelji kot prvo in glavno rešitev predlagajo, da bi se sredstva iz šolskega sklada namenila tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij v dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev. Trenutno se sredstva iz šolskega sklada namenjajo za financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa in presegajo okvir šolskega sklada, saj naj bi se iz njega financirale le nadstandardne dejavnosti. Kljub temu smo imeli priložnost na seji pristojne komisije Državnega sveta slišati predstavnike ravnateljev, ki so izpostavili, da se šole srečujejo s socialnimi vprašanji, ki pogosto slabijo enake možnosti otrok pri šolanju in udeležbi v dodatnih programskih dejavnostih. Pritrdili so, da se v določeni meri sredstva šolskega sklada že sedaj uporabljajo kot finančna pomoč otrokom iz socialno šibkih družin za namen njihovega udejstvovanja v različnih šolskih dejavnostih. Pogosta je tudi praksa, da starši že sedaj vplačujejo sredstva v šolski sklad večinoma za namen pomoči otrokom in dijakom pri udeležbi v aktivnostih standardnega programa. Obravnavana novela je torej odgovor na realne potrebe in zato je prav, da se sredstva šolskega sklada, kjer je to potrebno, na primer na primer na območjih s posebnimi razvojnimi problemi ali v socialno manj spodbudnih okoljih, uporabljajo v večji meri za financiranje aktivnosti že standardnega programa. Druga rešitev predloga zakona, to je možnost, da so upravičenci do donacije iz dela dohodnine lahko tudi šolski skladi ali skladi vrtca, je zato nekakšna logična nadgradnja prve rešitve. Kot zadnja rešitev se predlaga še oprostitev plačila dohodnine za izplačila iz šolskih skladov, ki so namenjena predšolskim otrokom, učencem in dijakom. Predlagane spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so dobre, zato bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra z veseljem zakon tudi podprli.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 Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, to je pol ure po prekinjeni 13. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo

Spoštovani vsi prisotni! Predsedujoči, hvala za besedo. Jaz bi na kratko povzela spremembe oziroma dopolnitve zakona o varstvu

glede temeljnih varnostih standardov varstva pred sevanji. S tem bomo tudi odpravili kršitve, ki smo jih imeli s prenosom te direktive v naš pravni red.

Dodatno so tudi v zakonu glede inšpekcijskega nadzora nad gradbenimi ukrepi in novogradnjami ter ostalimi posegi dodane še dodatne zahteve. Ena od bistvenih sprememb je tudi to, da zakon daje zdaj pristojnost novemu ministrstvu za nadzor nad poslovanjem izvajanja obvezne državne javne gospodarske službe z radioaktivnimi odpadki, to je ARAO. Predhodno je bilo to Ministrstvo za infrastrukturo, po novem bo to Ministrstvo za okolje in prostor. Toliko bi jaz imela za uvod. Hvala lepa.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 Hvala za besedo. Spoštovani predstavniki vlade, spoštovane kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 32. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada. V uvodni obrazložitvi je v imenu predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac pojasnil vsebino, cilje kot tudi razloge za sprejetje predloga zakona. Dejal je, da je bila leta 2018 sprejeta prenovljena zakonodaja na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, s katero se je v slovenski pravni red prenesla direktiva Sveta 2013/59 o določitvi temeljnih varnostni standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja. Leta 2019 pa je bil veljavni zakon prvič spremenjen in dopolnjen zaradi ureditve vprašanj varnostnega preverjanja tujih državljanov, ki opravljajo dela v jedrskem objektu pri ravnanju z radioaktivnimi snovmi ali prevozov jedrskih snovi. Zaradi uradnega opomina Evropske komisije iz leta 2020 zaradi nepopolnega prenosa omenjene direktive pa je bila ponovno predložena dopolnitev zakona. Vsebinske dopolnitve predloga zakona se torej v celoti nanašajo na očitke iz uradnega opomina Evropske komisije zaradi nedoslednosti pri prenosu omenjene direktive v slovenski pravni red. Predlog zakona tako vključuje dopolnitve za odpravo kršitev v zvezi s prenosom navedene direktive, ki se nanašajo na 3., 42., 49., 54. in 137. člen obstoječega zakona. Gre za manjše, vsebinsko manj pomembne nedoslednosti pri prenosu. Kot je poudaril, je bilo treba dodatno ustrezno popraviti določbe glede reguliranih poklicev v 13., 14. in 15. členu zakona, saj so vsebovali med drugim tudi sklice na člene, ki reguliranih poklicev ne urejajo, terminološko uskladiti besedili 158. in 159. člena zakona. Poudaril je tudi, da je dopolnjena tudi določba o preverjanju učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje koncentracij radona v 68. členu zakona terminološko usklajeno besedilo v 66., 70. in 181. členu zakona. Dodana pa je določba glede inšpekcijskega Dodana pa je določba glede inšpekcijskega nadzorstva nad gradbenimi ukrepi za novogradnje in posege v obstoječe stavbe zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da je Zakonodajno-pravna služba v svojem pisnem mnenju k predlogu zakona podala manjše nomotehnične pripombe, ki pa so bile z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin ustrezno upoštevane in s katerimi so bile napake nomotehnične narave tudi odpravljene. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj državni svetnik Bogomir Vnučec je poudaril, da komisija predlog zakona podpira in da nanj nima pripomb. Odbor je sprejel amandmaje Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC, k 8., 10. in 15. členu. Odbor je nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Dušan Šiško bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Izvolite. Spoštovani! Temeljni cilji se z zakonom ne spreminjajo, odpravljajo se le manjše kršitve. Varnost je za državljanke in državljane Republike Slovenije zelo pomembna, ko govorimo o sevanju in jedrski varnosti, posebej za tiste, ki delajo oziroma živijo v bližini jedrskega objekta. Eden takšnih je v Posavju oziroma v Krškem, od koder prihajam in kjer imamo Nuklearno elektrarno Krško. Pri tem ne smemo pozabiti, da je ravno tako pomembno tudi zdravje tistih zaposlenih oziroma začasnih delavcev, ki vsako leto opravljajo remontna dela na objektu, kjer so še dodatno izpostavljeni visokemu tveganju za zdravje. Govorimo o ekstremnih obremenitvah delavcev, ki so sicer dobro plačani, a delo opravljajo kakšen mesec ali dva. Zelo je pomembna informiranost ter ustrezno varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, da ne bi prišlo do neljubih incidentov, ki bi imeli daljnosežne posledice širom celotne Slovenije. Nihče izmed nas si ne želi černobilske nesreče. Občasno je treba delavce v času remonta uvažati iz tujine, zato se nam zdi prav, da so podvrženi strogim varnostnim zdravniškim pregledom, da morajo opraviti dodatno izobraževanje v Nuklearni elektrarni Krško. Kar se tiče znanja, morajo strokovnjaki oziroma izvedenci med seboj sodelovati. Pri delu se morajo znanje, izkušnje medsebojno prepletati in dopolnjevati za čim boljše končne odločitve ter da se odpravijo določeni pomisleki, kako ravnati v določeni situaciji. Delavci, ki delajo v objektih, kjer je prisotno sevanje, na primer v Nuklearni elektrarni Krško in Tovarni Krka v Krškem, se nam zdijo še toliko bolj ranljivi in dovzetni za kakšne kasnejše poklicne bolezni, če ni ustrezno urejeno za njihovo varnost in zaščito. Za to je odgovoren delodajalec kot tudi delavec sam, saj spoštuje pravila, ukrepe in tako naprej. Zbirke podatkov o osebnih dokazih izpostavljenih delavcev vsebujejo kar nekaj podatkov, kjer se poleg rojstnega datuma, kraja rojstva in spola sedaj doda še državljanstvo. Sprašujem vas, zakaj se ne bi mogla dodati tudi beseda narodnost. Naklonjeni smo temu, da stremimo k čim boljši optimatizaciji varstva pred sevanji, mejnih doz, preprečevanja nesreč, stalnega izobraževanja, pripravljenosti in drugim načelom.

Če vse skupaj strnemo pod črto, je pomembna tudi vsebina dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, merjenja radioaktivnosti v okolju in seveda inšpekcijsko nadzorstvo. Naj za konec še omenim, da se v Slovenski nacionalni stranki zavzemamo za izgradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško in to čim prej, ker bo to dobro za Slovence, kajti jedrska energija bo energija prihodnosti, v kar ne dvomimo. Hvala.

Predlagatelji navajajo, da je Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti bil v Državnem zboru sprejet decembra 2017, veljati pa je začel 6. januarja 2018. Z novelo ZVISJV-1A, ki je začela veljati 11. maja 2019, je bil zakon prvič spremenjen in dopolnjen. Predlagane spremembe in dopolnitve uvajajo potrebne popravke, odprava napačnih sklicev, glede reguliranih poklicev je bilo treba besedilo 13., 14. in 15. člena zakona ustrezno popraviti, saj so vsebovali tudi sklice na člene, ki ne urejajo reguliranih poklicev. Temeljni cilji predlaganega zakona so vključitev nekaterih zahtev direktive Sveta 213/59/ EURatom, in sicer dodana nova opredelitev pojma radiološki objekt, dodana obveznost sodelovanja pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji s pooblaščenimi izvedenci medicinske fizike. Posebnim podatkom izpostavljenega delavca se doda tudi državljanstvo; natančnejša opredelitev podatkov o podjetju, ki izvaja sevalno dejavnost, in podatkov o podjetju, ki je zunanji izvajalec sevalne dejavnosti; podrobnejša določitev podatkov, ki jih mora zunanji izvajalec sevalne dejavnosti sporočiti upravljavcu objekta ali izvajalcu sevalne dejavnosti; podrobnejša določitev vsebine dovoljenja za uporabo visoko aktivnega vira sevanj. Predlagatelji s predlaganim zakonom ne posegajo v že obstoječa temeljna načela sedaj veljavnega zakona pristojnih organov, ki so v skladu z Resolucijo o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013−2023. Največ predlaganih sprememb in dopolnitev veljavnega zakona je redakcijske narave ali pa so namenjeni odpravi manjših nedoslednosti in pomanjkljivosti, ki so se pokazale med uporabo veljavnega zakona. Zaradi predlaganih sprememb in dopolnitev ne bo treba spreminjati izvršilnih predpisov. Predlog je bil pripravljen v okviru neformalnega medresorskega sodelovanja

Hvala, predsedujoči. Predstavniki ministrstva, spoštovane kolegice in kolegi! Zakonski predlog, ki ga imamo danes poslanke in poslanci pred seboj, je nastal zaradi uradnega opomina Evropske komisije, ki ga je Slovenija prejela v letu 2020. Opomin smo prejeli zaradi nedoslednosti oziroma nepopolnega prenosa direktive EU. Ta zakon po besedah predlagateljev odpravlja manjše kršitve, ki so nam bil očitane, kot takšen pa ne posega oziroma spreminja obstoječega temeljnega načela zakona, ki je v veljavi. Predlagatelji kot glavni cilj zakona navajajo vključitev nekaterih zahtev direktive. Dodaja se nova opredelitev pojma radiološki objekt, dodano je obvezno sodelovanje pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji s pooblaščenimi izvedenci medicinske fizike, osebnim podatkom izpostavljenega delavca se doda tudi državljanstvo, natančnejša je še opredelitev podatkov o podjetju, ki izvaja sevalno dejavnost, in podatkov o podjetju, ki je zunanji izvajalec sevalne dejavnosti. Podrobneje pa je opredeljena določitev podatkov, ki jih mora zunanji izvajalec sevalne dejavnosti sporočiti upravljavcu objekta ali izvajalcu te sevalne dejavnosti. Ministrstvo za okolje in prostor ter ministrstvo, ki je pristojno za energetiko, sta se dogovorili in predlagali spremembe pristojnega ministrstva za nadzor nad poslovanjem izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Predlog je, da nadzor nad poslovanjem agencije za radioaktivne odpadke sedaj izvaja Ministrstvo za okolje in prostor in ne več Ministrstvo za infrastrukturo, kot je bilo to do sedaj. V Poslanski skupini SD menimo, da so opozorila oziroma opomini, ki jih prejmemo s strani Evropske komisije zaradi nepravilnih ali zgolj delnih implementacij in prenosov direktiv nepotrebni, saj do tega ne bi smelo prihajati. Hkrati pa podpiramo vsakršen napor, ki gre v smeri, da do naslednjih opominov ali celo kazni ne pride. Hvala.

Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo! Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki je danes v obravnavi, ne prinaša v osnovni zakon bistvenih sprememb. Največ popravkov je redakcijskih, nanašajočih se na spremembe terminologije v drugih zakonih, na primer v zvezi z Gradbenim zakonom, ki je tudi opredelil pojma objekt in stavba. Druge spremembe se nanašajo na opozorila Evropske komisije. Gre za nedoslednosti pri prenosu direktive iz leta 2013 v slovenski pravni red, na katere je komisija spet opozorila v dopisu z dne 30. 10. 2020. Tako je dodana nova opredelitev pojma radiološki objekt; dodano je tudi obvezno sodelovanje pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji s pooblaščenimi izvedenci medicinske fizike; k osebnim podatkom izpostavljenega delavca se doda tudi državljanstvo; natančnejša opredelitev podatkov o podjetju, ki izvaja sevalno dejavnost, in podatkov o podjetju, ki je zunanji izvajalec sevalne dejavnosti; podrobnejša določitev podatkov, ki jih mora zunanji izvajalec sevalne dejavnosti sporočiti upravljavcu objekta ali izvajalcu sevalne dejavnosti ter podrobnejša določitev vsebine dovoljenja za uporabo visoko aktivnega vira sevanja. Posebej bi se rad ustavil pri nadzoru nad koncentracijami radona v zaprtih prostorih, ki se v bistvu nanaša na 9. člen zakona. Določilo o tem, da je treba tudi po sanacijah za preprečevanje prisotnosti radona stanje le-tega redno, torej dolgoročno spremljati, pozdravljamo. Dodana je namreč dopolnitev, da je treba izvesti meritve koncentracije radona, s katero se preveri učinkovitost ukrepov za zmanjšanje koncentracije radona vsakih sedem let in ne samo enkrat v šestih mesecih od uvedbe ukrepov ali izvedbe gradbenih posegov. Ker je določilo dodano na podlagi izkušenj dosedanje rabe predpisov in je verjetno prišlo iz strokovnih krogov, mu ne oporekamo. Neposredno se pa osebno sprašujem, ali je morda zaradi varnosti ljudi, gre namreč za objekte, na primer, v katerih bivajo otroci ali se opravlja gospodarska dejavnost, torej za objekte, v katerih ljudje preživijo več oziroma dlje časa, vseeno obvezno monitoring uvesti vsaj na vsakih pet oziroma treh let. Radona se dotika tudi 15. člen, ki uvaja iz osnovnega zakona izpuščeno določbo glede inšpekcijskega nadzorstva nad gradbenimi ukrepi za novogradnje in posege v obstoječe stavbe. Žal je radon rakotvoren. Je radioaktiven plin brez barve, vonja in okusa, ki nastane v razpadni verigi po razpadu naravnega urana, zato je prisoten povsod v zemlji in potuje proti površju. Zlasti so mu izpostavljena področja, kjer so kamnine bolj prepustne, zato ga je tudi največ na območju kraških tal. Glede Glede na to da smo v zadnjih letih oziroma v zadnjih dveh letih bili deležni kar precej potresov oziroma smo izkusili tudi sami tukaj v Državnem zboru potres, je žalostna usoda takšna, da radon potem potuje proti površju in postaja še bolj nevaren za prebivalce in prebivalke v zaprtih objektih kot tudi na prostem. Mislim, da tudi nobeno dodatno preverjanje, ko gre za zdravje naših ljudi, ne sme biti preveč. V Poslanski skupini Levica zakonu ne bomo nasprotovali, želimo pa si, ko se gre za zdravje ljudi, da bi se monitoringi izvajali

Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil Mihael Prevc. Izvolite. **MIHAEL Podpredsednik, hvala še enkrat za besedo. Zaradi opomina Evropske komisije je bila Republika Slovenija pozvana, da odpravi nedoslednosti pri prenosu direktive Sveta 2013/59/Euratom v slovenski pravni red. Predlog zakona zato vključuje dopolnitve za odpravo kršitev v zvezi s prenosom navedene direktive. Tako se v zakon dodaja dopolnitev, da je treba koncentracije radona, s katerimi se preveri učinkovitost ukrepov za zmanjšanje koncentracije radona, izvesti vsakih sedem let in ne samo enkrat v šestih mesecih od uvedbe ukrepov ali izvedbe gradbenih posegov. Nadzor nad poslovanjem izvajalca obvezne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki se prenese z ministrstva, pristojnega za energijo, na ministrstvo pristojno za odpadke. V zakon pa se dodaja tudi obveznost sodelovanja pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji s pooblaščenimi izvedenci medicinske fizike, kadar je to potrebno. V zbirko podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev se dodaja tudi podatek o državljanstvu in natančnejši podatki o podjetju, ki izvaja sevalno dejavnost. Določa se, da mora zunanji izvajalec sevalne dejavnosti pred začetkom del v nadzorovanem območju upravljavcu objekta ali izvajalcu sevalne dejavnosti poleg zbirke podatkov o osebnih dozah izpostavljenih delavcev sporočiti tudi podatke o prejetih dozah sevanja v tekočem koledarskem letu in v zadnjih petih koledarskih letih. Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti visoko aktivnega vira sevanja mora po novem vsebovati tudi minimalna merila za učinkovitost vira, vsebnika vira in dodatne opreme. Dodajajo pa se tudi določbe glede inšpekcijskega nadzora nad gradbenimi ukrepi za novogradnje in posege v obstoječe stavbe zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. Ker gre pri tem za gradbene ukrepe, bodisi za način gradnje, priprava temeljev in tako dalje, sodi inšpekcijski nadzor v delovno področje gradbenih inšpektorjev. Poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati bomo predlog zakona vsekakor podprli. Naše vodilo je, da si moramo prizadevati za raziskovanje in razvoj človeku in okolju prijaznih tehnologij. Poleg sončne in vetrne energije priložnosti za Slovenijo vidimo predvsem v boljšem izkoriščanju vodne energije in uporabi lesne biomase. Odprti smo tudi za nove tehnologije, ki temeljijo na obnovljivih virih energije. Dopuščamo uporabo jedrske energije, če za razvoj države ne bomo mogli zagotoviti zadostne količine energije iz okolju prijaznejših virov. Pri tem pa je nujno upoštevati maksimalna varnostna merila in je v celotnem procesu treba izbirati takšne tehnologije, ki količino jedrskih odpadkov zmanjšujejo na minimum. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Izvolite. lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim. Pred nami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, čigar temeljni cilj je prenos nekaterih predpisov, ki sodijo v sklop zahtev direktive Sveta Evropske unije. Ta med drugim vsebuje obveznosti sodelovanja pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji s pooblaščenimi izvedenci medicinske fizike, na novo pa se opredeljujejo tudi nekateri pojmi. Poleg tega se spreminjajo določene regulative, ki zadevajo varnostno preverjanje tujih državljanov in na ta način zagotavljajo ustrezno raven varnosti. Ti postopki se bodo po novem morali izvajati v državah, katerih državljani so preverjane osebe. Pomembno je poudariti, da se s predlaganimi spremembami zakona ne posega v že obstoječa načela zdaj veljavnega zakona, ki je bil usklajen z Resolucijo o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013−2023. Večina sprememb, ki jih vpeljuje predlog zakona, je zgolj redakcije narave ali pa so namenjene krpanju določenih lukenj v trenutno veljavni zakonodaji. V Poslanski skupini Stranke modernega centra pozdravljamo prizadevanja vlade, ki gredo po našem mnenju v smer vzpostavljanja visokih standardov nadzora nad potencialno škodljivimi sredstvi. Zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi postaja ob izjemni dinamiki tehnološkega razvoja in naših potreb eno tistih področij, na katerega morajo biti tako pristojne institucije kot tudi zakonodajalec še posebej pozorni. Tudi zato pozdravljamo predlog zakona, ki dopolnjuje obstoječi zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Na podlagi navedenih dejstev bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra predlog zakona podprli. Hvala.

nenazadnje pa tudi za proizvodnjo električne energije. Zakonodaja s tega področja je obsežna in podvržena sprotnemu spreminjanju in prenašanju zadnjih dognanj stanja znanosti in tehnike. To počenja tudi Evropska unija, in to vse s ciljem, da se preprečijo nastanki nepopravljivih posledic za zdravje ljudi in okolja. Zavedati se namreč moramo, da ionizirajočega sevanja ne moremo zaznati s čutili. V primeru nekontroliranega in nenadzorovanega sevanja pa lahko povzroči raka, opekline, slepoto, vpliva pa tudi na reproduktivne funkcije. Tudi zato imamo danes na mizi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, katerega je julija 2021 Državnemu zboru predložila Vlada. Zakon iz leta 2004 je nadomestil trenutno veljavni, ki je bil v Državnem zboru sprejet decembra 2017 in začel veljati januarja 2018. Leta 2019 je bil zakon spremenjen zaradi ureditve vprašanj varnostnega preverjanja tujcev zaradi uradnega opomina Evropske komisije, iz leta 2020 pa je zakon treba spremeniti in dopolniti. Zaradi nepopolnega prenosa direktive Evropske unije o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja se s predlogom zakona odpravljajo očitane kršitve, kot je na primer terminološka uskladitev, odprava napačnih sklicev glede reguliranih poklicev in podobno. Z omenjeno direktivo se določajo enotni temeljni varnostni standardi za varstvo zdravja posameznikov, deležnik poklicne izpostavljenosti, izpostavljenosti prebivalstva in izpostavljenosti v zdravstvu pred nevarnostmi ionizirajočega sevanja. Predlog zakona natančneje opredeljuje podatke o podjetju, ki izvaja sevalno dejavnost, in podatke o podjetju, ki je zunanji izvajalec sevalne dejavnosti, in pojem radiološki objekt. Prav tako predlog dodaja obveznost sodelovanja pooblaščenih izvedencev varstva pred sevanji s pooblaščenimi izvedenci medicinske fizike, k osebnim podatkom izpostavljenega delavca pa se po novem dodaja tudi državljanstvo. Ionizirajoče sevanje je uporabljeno torej na številnih področjih v medicini, industriji in pri raziskovanju. Zaradi narave urejanja zakona, in sicer kar najbolj zmanjšati škodo za zdravje ljudi in radioaktivno kontaminacijo življenjskega okolja, so stroge omejitve in preciznost na tem področju ključnega pomena. Kot veleva direktiva, se s predlogom zakona podrobneje določajo vsebina dovoljenja za uporabo visoko aktivnega vira sevanj ter podatki, ki jih mora zunanji izvajalec sevalne dejavnosti sporočiti izvajalcu sevalne dejavnosti. Predlagana je tudi sprememba,, vezana na pristojnost ministrstva za nadzor nad poslovanjem izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Nadzor nad poslovanjem agencije za radioaktivne odpadke bo po novem izvajalo Ministrstvo za okolje in prostor. V Poslanski skupini SAB se strinjamo z nujnostjo prenosa evropske direktive, s katero se določajo enotni temeljni varnostni standardi za varstvo zdravja posameznikov, pri tem pa opozarjamo, da je pri vprašanju jedrske varnosti zaščita ljudi in okolja pred škodljivimi vplivi radioaktivnega sevanja na prvem mestu. Hvala lepa. Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Izvolite. **IVAN Najlepša hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Po letu 2018, ko je bila s prenosom direktive Sveta 2013/59 Euratom o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja sprejeta prenovljena zakonodaja na tem področju, danes drugič uvajamo spremembe in dopolnitve zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Prvič je bil zakon spremenjen leta 2019, in sicer zaradi ureditve vprašanj varnostnega preverjanja tujih državljanov, ki opravljajo dela v jedrskem objektu, dela povezana z ravnanjem z radioaktivnimi snovmi ali s prevozom jedrskih snovi. Tokratna sprememba se nanaša na uradni opomin Evropske komisije iz leta 2020, ki ga je Slovenija sprejela zaradi nepopolnega prenosa direktive Sveta 2013/59 Euratom, ki je bila implementirana leta 2018. Predlog zakona tako odpravlja manjše ter vsebinsko manj pomembne nedoslednosti, ki pa so potrebne z vidika popolnega prenosa omenjene direktive. Predlog zakona ustrezno naslavlja sklice v določbah glede reguliranih poklicev ter terminološko usklajuje besedilo nekaterih členov. Obravnavana novela se dopolnjuje še z določbo o preverjanju učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje koncentracije radona. Dodana je določba glede inšpekcijskega nadzorstva nad gradbenimi ukrepi za novogradnje in posege v obstoječe stavbe zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. S predlogom zakona se spreminja tudi prisojno ministrstvo za nadzor nad poslovanjem izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, in sicer se nadzor prenaša iz Ministrstva za infrastrukturo na Ministrstvo za okolje in prostor. V Poslanski skupini Desus se z vsebino predlaganih sprememb strinjamo in bomo zakon soglasno podprli. Hvala.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 Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, to je pol ure po prekinjeni 13. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog resolucije je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga resolucije dajem besedo Urošu Lampretu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za obrambo. Izvolite.

Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljenost Slovenske vojske do leta 2035 je temeljni in najvišji razvojno usmerjevalni dokument Slovenske vojske, s katerim Državni zbor določa smeri njenega razvoja in opremljanja v obdobju do leta 2035. Trenutno veljana resolucija je bila sprejeta leta 2010 v obdobju, ko smo se soočali z gospodarsko in finančno krizo. Nesorazmerni posegi v obrambni proračun so pahnili Slovensko vojsko v obdobje regresije, saj se dolgoročni in srednjeročni cilji niso implementirali. Finančnim razmeram pa niso sledile bistvene strukturne prilagoditve obsega in strukture. in strukture. Tako so se nabrali številne strukturni in razvojni primanjkljaji, ki jih odraža današnje kadrovsko in materialno stanje Slovenske vojske in omejene možnosti opravljanja njenega temeljnega poslanstva, obrambe domovine. Predlog resolucije predstavlja kontinuiteto vseh predhodnih prizadevanj za izboljšanje njene obrambne sposobnosti. Upoštevane so zakonske in druge spremembe in prilagoditve na obrambnem področju, kot so: strateški projekt obrambe iz leta 2016, strategija nacionalne varnosti iz leta 2019 ter bela knjiga o obrambi iz leta 2020. Priprava resolucije je vključevala tudi širok nabor deležnikov na obrambnem in varnostnem področju. Ob pregledu trendov in značilnosti varnostnega okolja nas ne more prevevati utopična naivnost, temveč trezen realizem. Pri tem moram izpostaviti lok nestabilnosti tako na vzhodu kot tudi na jugi evropskega kontinenta. Posledice smo neposredno že lahko občutili tudi pri nas skozi povečane migracijske pritiske. Ob upoštevanju dosedanjih izkušenj in težavnosti predvidevanja globalnih sprememb so najboljši odgovor na strateška presenečanja dobro pripravljene in odzivne obrambne sile. S tem namenom smo si pri pripravi predloga resolucije prizadevali kar se da celostno in sistemsko nasloviti izzive, s katerimi se sooča Slovenska vojska. Opredeljena je vrsta ukrepov in rešitev za njeno konceptualno, funkcionalno in organizacijsko strukturno posodobitev ter usmeritve za izgradnjo sodobnih vojaških zmogljivosti, kar bo Slovenski vojski omogočilo izpolnjevanje njenih zakonsko določenih nalog in tudi prevzemanje mednarodnih zavez. Med ukrepi, s katerimi želimo okrepiti in usmeriti dolgoročni razvoj Slovenske vojske, moram izpostaviti predvsem sedem sistemskih ukrepov, ki so ključnega pomena za izboljšanje pripravljenosti Slovenske vojske. Prvi, vzpostavitev sposobnejših vojaških zmogljivosti. Prilagoditev obsega, strukture in organiziranosti Slovenske vojske z oblikovanjem popolnjenega jedra prioritetnih sil. Vzpostavitev prostorske organiziranosti Slovenske vojske za zmožnost naraščanja sil. Krepitev profesionalizma vojaške etike voditeljstva. Izboljšanje delovnopravnega statusa pripadnikov zaradi posebnosti vojaškega poklica. Šesti, nadgradnja sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja. Sedmi, zadnji, priprava in uveljavljanje sodobnih strategij, doktrin, taktik in postopkov. Pri tem smo izhajali iz realističnih predpostavk in dejanskih družbenih zmožnosti ter kljub trenutnemu stanju Slovenske vojske ukrepe oblikovali tako, da so časovno primerno razporejeni in predvsem uresničljivi. Ukrepi se bodo izvajali v treh razvojnih fazah oziroma obdobjih. Prvi do vključno leta 2026. Drugi med letoma 2027 in 2030. Tretji med letoma 2031 in letom 2035. Razvoj zmogljivosti Slovenske vojske bo prednostno usmerjen v povečanje njene bojne sposobnosti, moči in pripravljenosti, s prioriteto na vzpostavitvi srednjega pehotnega bataljona, opremljenega z bojnimi oklepnimi vozili 8X8 do leta 2026. Ta bo predstavljal jedro srednje bataljonske bojne skupine. Po letu 2027 bodo posodobljeni oziroma zgrajeni podporni moduli bojne skupine, kot so artilerija, zračna obramba, bojno inženirstvo in drugi podporni elementi. elementi. Po letu 2030 pa bo oblikovan srednji bojni izvidniški bataljon. Slovenska vojska je v službi domovine in prav je, da ji zagotovimo ustrezno pogoje in sredstva za suvereno obrambo države in državljanov, kar je tudi njena zakonska naloga. Pri tem imamo v mislih predvsem zadostno, predvidljivo in stabilno ter dolgoročno vzdržno zagotavljanje finančnih virov za njeno zagotavljanje in razvoj. Resolucija pa prinaša tudi spremenjen obseg in strukturo Slovenske vojske. Skupni mirnodobni obseg Slovenske vojske je načrtovan v obsegu do 10 tisoč pripadnikov in pripadnic, s končnim razmerjem 7 tisoč pripadnikov stalne in do 3 tisoč pripadnikov rezervne sestave, pri čemer bo navedeno razmerje doseženo postopno. Spoštovane poslanke in poslanci! Predlog resolucije, ki je pred vami je zastavljen ambiciozno ob hkratnem upoštevanju realnih zmožnosti in potreb Republike Slovenije. K pripravi smo pristopili z iskreno željo in zavezanostjo po krepitvi Slovenske vojske, njene pripravljenosti in opremljenosti s tem varnosti in obrambe Republike Slovenije. Verjamemo, da si slovenski vojak zasluži kakovostno, varno in tehnološko napredno opremo, pri izvajanju njenih nalog, pa ga mora podpirati profesionalna, strokovna in učinkovita vojaška organizacija. Zaradi navedenega predlagam, da predlog resolucije podprete. Najlepša hvala za vašo pozornost. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Predlog resolucije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za obrambo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku, Samu Bevku. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Odbor za obrambo je na 17. seji 5. oktobra 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, ki jo je Državnem zboru v obravnavo predložila Vlada. V poslovniško določenem roku so bili vloženi amandmaji poslanskih skupin Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije in Stranke modernega centra. Uvodno dopolnilno obrazložitev predloga resolucije je v imenu predlagatelja podal minister za obrambo mag. Matej Tonin, ki je predstavil temeljne cilje in poglavitne rešitve predloga resolucije. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 je, kot je povedal minister Tonin, najvišji razvojno usmerjevalni dokument, s katerim se načrtuje dolgoročno doseganje potrebne stopnje razvoja organizacije in modernizacije sil ter zmogljivosti in povezljivosti Slovenske vojske za uresničevanje nacionalnih interesov ter ciljev na obrambnem področju v sodobnem varnostnem okolju. Resolucija predvideva večfazni razvoj Slovenske vojske za pospešeno odpravljanje nakopičenih razvojnih zaostankov iz preteklega desetletja in usmerja razvoj Slovenske vojske v vzpostavitev sposobnejših in učinkovitejših vojaških zmogljivosti. Ključna pripomba iz pisnega mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki ga je predstavila mag. Sonja Bien Karlovšek, se nanaša na vsebino in značaj resolucije kot nepravnega akta Državnega zbora. Resolucija je opredeljena v Poslovniku Državnega zbora kot akt, s katerim Državni zbor ocenjuje stanje, določa politiko in sprejema nacionalne programe na posameznih področjih. Resolucija je torej politični, deloma tudi strokovni akt, ki predstavlja splošne politične usmeritve na določenem področju, ki je tudi pravno urejeno, nima pravnih učinkov, vendar svojo moč kot vsi politični akti Državnega zbora črpa iz avtoritete zakonodajalca, torej položaja, ki ga ima Državni zbor kot zakonodajalec v državni ureditvi. Značilnosti resolucij niso bile pravilno upoštevane pri oblikovanju besedila te resolucije, kar gre pripisati preveliki stopnji konkretnosti predloga resolucije, zaradi česar se zastavlja vprašanje njene skladnosti z bistvom resolucije kot aktom, ki določa politiko. Brigadir Robert Urbanč, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske je povedal, da je resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske ključni dokument, s katerim Državni zbor opredeljuje cilje, pot in vire nadaljnjega razvoja Slovenske vojske. Ob tem je poudaril, da je predlagana resolucija premišljena in potrebna ter da za njo stoji vojaška stroka. Državni svetnik in predsednik Komisije Državnega sveta za državno ureditev Rajko Fajt je povedal, da je Komisija za državno ureditev na svoji seji obravnavala predlog resolucije in jo podprla. V razpravi so razpravljavci iz koalicijskih poslanskih skupin podprli predlog resolucije, opozicijski poslanci pa so predlogu resolucije nasprotovali oziroma bili do predloga resolucije zadržani. Koalicijski poslanci so bili mnenja, da mora urejena država imeti vojsko in zagotovljene vire, da se vojska ohrani, za kar si sedanja vlada prizadeva. Opozicijski poslanci so podvomili v realizacijo resolucije in se spraševali, kje bo država dobila sredstva za njeno uresničevanje. Po opravljeni razpravi je odbor sprejel vse amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh poglavjih predloga resolucije in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga resolucije, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog resolucije je sestavni del tega poročila. Hvala lepa.

Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim in gostom iz Ministrstva za obrambo. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Resolucija, ki jo obravnavamo, je najvišji razvojno-usmerjevalni dokument, torej načrt, s katerim se načrtuje dolgoročno doseganje potrebne stopnje razvoja organizacije in modernizacije sil ter zmogljivosti in povezljivosti Slovenske vojske za uresničevanje nacionalnih interesov in ciljev na obrambnem področju. Zakaj je resolucija o razvoju in opremljenosti slovenske vojske sploh potrebna? Ohranjanje in krepitev obrambne sposobnosti ter odpornosti države sta temeljna državljanska odgovornost vseh prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Strateški pregled obrambe, ki ga je Ministrstvo za obrambo izvedlo leta 2016, je pokazal, da izzivi na področju finančnih, kadrovskih in materialnih virov, s katerimi se Slovenska vojska spoprijema že nekaj let, otežujejo razvoj slovenske vojske. Leta 2019 sprejeta Resolucija o strategiji nacionalne varnosti govori tudi o vse bolj nepredvidljivem in negotovem varnostnem okolju. Zastavljeni srednjeročni in dolgoročni razvojni cilji niso bili podpri s potrebnimi viri in pomembnimi strukturnimi prilagoditvami v Slovenski vojski, kar se kaže v večletni negativni oceni njene pripravljenosti in kritičnih ocenah zavezništva. Te ugotovitve in ocene so bile upoštevane pri pripravi novega programa resolucije, torej načrta razvoja in opremljanja Slovenske vojske za dolgoročno obdobje do leta 2035. To je vlada, ki zagotavlja mir, red in varnost, in to nam državljanom veliko pomeni. V Evropski uniji in tudi širše ima Slovenija dobro ime. Prav tako bi moralo biti tudi med zaveznicami na področju obrambe in zagotavljanja miru in varnosti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo mnenja, da je krepitev naših stebrov državnosti naša odgovornost, torej da je odgovornost za varnost naših državljanov na vseh nas kot predstavnikih zakonodajnega telesa. Zato odločno podpiramo, da se s pričujočo resolucijo zastavljajo cilji razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2035, kot je tudi prav, da imamo zraven jasne vizije o razvoju Slovenske vojske sedaj v resoluciji še okvirne številke o tem, kaj potrebujemo od virov, tako človeških, torej vojakov, pogodbene rezerve ter materialnih in finančnih virov. Spoštovani! Govorimo o temelju države, o nacionalni varnosti. Govorimo torej o temelju, in sicer za uresničevanje vseh drugih nacionalnih ciljev. To niso prazne črke na papirju, ampak se sledi cilju, da se do leta 2035 doseže ta obljubljeni prag 2 % BDP za vlaganje v obrambo lastne države. Skupni mirnodobni obseg Slovenske vojske bo do leta 2035 vključeval 10 tisoč pripadnikov Slovenske vojske, od tega bo najmanj 7 tisoč pripadnikov stalne sestave in do 3 tisoč pripadnikov pogodbene rezervne sestave ter novih oblik pogodbene rezerve Slovenske vojske. Ob nezadostnem zagotavljanju obsega in rezervne sestave resolucija dopušča možnost za ponovno oceno smotrnosti uvedbe znanih ali nadgrajenih oblik vojaške dolžnosti. Gre pa za časovno obdobje 14 let vnaprej, tako da se ta finančna sredstva sorazmerno porazdelijo in bodo kot posledica vplivala na izboljšanje pripravljenosti Republike Slovenije za vojaško obrambo. Želimo si, da bi bile že v naslednjih letih ocene o usposobljenosti Slovenske vojske za delovanje v miru in tudi njene obrambne sposobnosti v primeru vojne prav dobre. Hkrati pa se v Poslanski skupini SDS zavedamo, da je to pogoj za verodostojnost Republike Slovenije v njenih prizadevanjih za mir, varnost in stabilnost tako doma kot v mednarodni skupnosti. Resolucijo bomo soglasno podprli. Hvala lepa. Robert Pavšič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. **ROBERT V LMŠ se zavedamo, da vojska potrebuje sredstva. Vlada Marjana Šarca je bila tudi prva vlada po letu 2010, ki je občutneje dvignila sredstva za vojaške investicije. Dvig je potreben tudi glede na zaveze Natu, vendar to ne pomeni, da lahko brezobzirno pretiravamo in še bolj poglobimo javni dolg. Še posebej zato, ker v resoluciji niso nikjer določene vrednosti, potrebne za realizacijo. Ampak to je pač klasičen primer reševanja vsebinskih vprašanj te vlade, češ, mi bomo denar porabili, od kod pa pride, pa zdaj ni pomembno, bomo pač najeli še en kredit. Pravzaprav je takšen način razmišljanja naiven, smo ga že obdelali in izpostavili vse nevarnosti pri obravnavanju Zakona o investicijah v Slovensko vojsko. Danes pa razglabljamo o resoluciji. Sicer imamo še veljavno, ampak tudi to je drugotnega pomena, mar ne. In tudi to, da minister navaja, da resolucija ni zavezujoča. Če je to res, potem je pravzaprav niti ne rabimo. Že bežen pregled danes obravnavanega dokumenta razkrije obilico nepravilnosti, pomanjkljivosti in površnosti. Mešajo se strateške in dejansko operativne vsebine v istih poglavjih, ene zelo konkretne, druge zelo zavite v meglico. Recimo, plačilo za pogodbene rezerviste, izhod iz enotnega plačnega sistema in tako naprej. Kaj ima to opraviti z resolucijo? Ta resolucija je očitno zgolj podlaga za nekaj drugega. Potem so tu druge nedoslednosti. Navajam: »Slovenska vojska bo oblikovala pogoje za naraščanje svojega obsega in strukture ob povečani verjetnosti izrednega poslabšanja varnostnega okolja oziroma neposredne vojaške ogroženosti.« Kaj je dejansko izredno poslabšanje varnostnega okolja? Ali pa je resolucija le dokument, ki so ga skupaj spravili tako imenovani piarovci? Zapisano je tudi, da že naslednje leto pehotni polki postanejo bataljoni, logistična brigada postane poveljstvo za podporo, sedanji teritorialni polki pa bodo operativno mirovali. Kaj to pomeni? Ali jih boste pustili za rezervo, pustili samo ime, ljudi pa prerazporedili drugam? Nadalje: »Oblikovana bo eksperimentalna enota za preizkušanje in operativno uporabo sodobnih tehnologij in taktik.« Kaj je to? Kakšna bo sestava, kje boste dobili Da ne govorimo o oblikovanju nekinetične čete v letu 2022. Razlage o vsem tem, kaj vse to pomeni, nismo dobili. Pa je to le delček vprašanj, ki nujno potrebujejo odgovore, preden bi obravnavali tako pomemben dokument. Kar pa nas je pravzaprav še najbolj razžalostilo pri branju te resolucije, je, ko govorimo o tveganju Slovenske vojske. Takole piše, navajam: »Pomanjkanje javnomnenjske podpore in politične volje. V državi ne bo prišlo do vzpostavitve družbene klime, ki bi podpirala razvoj nacionalno-varstvenega vojaškega sistema. Nedoseganje ciljev in ambicij zaradi notranjega odpora.« Sam predlagatelj zapiše, da je vojska sama sebi največje tveganje. Takoj v naslednji fazi pa je največje tveganje narod. Za razvoj Slovenske vojske je torej najbolj kritična družbena klima, javno mnenje ali pa odpor znotraj obrambnega sistema. Javno mnenje je torej težava?! V LMŠ menimo, da mora iti realizacija sredstev v koraku z vizijo, vizijo, ki bo usmerila razvoj prioritet v področja informatizacije, robotizacije in kibernetike. V LMŠ tako vidimo trenutno stanje in problematiko vlaganja v razvoj Slovenske vojske v hierarhiji prioritet oziroma pomanjkanju le-teh. Teh ni. Kar smo brali in obravnavali je le politični pamflet. Danes bomo sicer poslušali veliko o tem, kako vojski vračamo dostojanstvo, zagotavljamo sredstva in podobno. Tega ni. V Poslanski skupini Liste Marjana Šarca takšnega predloga resolucije ne moremo podpreti.

umakne z dnevnega reda matičnega delovnega telesa. Žal koalicijski poslanci in poslanke niso sprejeli argumentov za umik. V veljavi je Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljenja Slovenske vojske do leta 2025. V Državnem zboru je bila 23. 11. 2010 sprejeta s 73 glasovi za in 1 proti. torej še velja in po našem mnenju odgovarja smernicam razvoja Slovenske vojske. Ministrstvo za obrambo pa razpolaga z vsemi usmerjevalnimi in izvedbenimi dokumenti, ki omogočajo delovanje in razvoj obrambnega sistema. Zato bo naslednja vlada, katerakoli že bo, lahko preverila, pod 1, izvajanje resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025, in pod in pod 2, izvajanje dolgoročnega doseganja stopnje razvoja organizacije in modernizacije sil ter zmogljivosti in povezljivosti Slovenske vojske z uresničevanjem nacionalnih interesov in interesov skupne evropske varnostne politike ter politike Nata. Ta dva pregleda bosta skupaj z ostalimi strateškimi vojaškimi dokumenti temelj za pripravo nove resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske za naslednje obdobje, in to z upoštevanjem novega mednarodnega varnostnega okolja, vključno s hitrim razvojem novih tehnologij, z novimi načini in oblikami vojskovanja ter drugimi globalizacijskimi učinki, ki bodo posredno vplivali na varnostno okolje sveta in s tem povezano tudi s Slovenijo. Na varnostno okolje pa bodo vplivale tudi podnebne spremembe, ki se bodo odražale v težjem zagotavljanju hrane, vode, energije in tudi prostora. In nenazadnje, spoštovani kolegice in kolegi, naslednja vlada se bo lahko ob pripravi novega besedila resolucije naslonila na mnenje in resna opozorila Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Socialni demokrati se zavedamo, da je Slovenska vojska v letih finančne in gospodarske krize ter v času sanacije posledic te krize utrpela večji finančni primanjkljaj. Finančna sredstva niso bila zadostna in se je vlaganje v kadre, v opremo in razvoj na neki točki ustavilo. Vendar so bili ukrepom rezanja finančnih sredstev podvrženi tudi drugi resorji. Res pa je, da država Slovenija zaradi navedenega ni in tudi danes ne izpolnjuje obljub in zavez, ki jih je v nekem drugem obdobju dala mednarodnim organizacijam. V resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljenja Slovenske vojske do leta 2035 se eden od ukrepov za razvoj Slovenske vojske nanaša na izboljšanje delovnopravnega in socialnega statusa pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, kar pa se ureja v zakonih za pripadnice in pripadnike Slovenske vojske ter to rešuje v Zakonu o obrambi in Zakonu o službi v Slovenski vojski. Socialni demokrati pa smo predlagane spremembe in dopolnitve, ki so šle v smeri reševanja teh problemov, podprli oziroma jim nismo nasprotovali. Spoštovani! Socialni demokrati glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora ocenjujemo, da je predlagana resolucija napisana zelo na hitro in površno. Naše stališče je, da se v volilnem letu, do volitev je še nekaj mesecev, po nepotrebnem hiti z razpravo in sprejemanjem predlagane resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035.

Hvala za besedo, predsedujoči. Resoluciji o opremljanju Slovenske vojske bi lahko dejali kar resolucija o nadaljnjem nakupovanju orožja, ki ga v resnici ne potrebujemo. A kakšen nakupovalni listek je to? Do leta 2035 resolucija predvideva dodatnih 5,6 milijarde evrov, ki naj bi se namenili v vojsko, pretežno ravno za nakupovanje orožja. To je ogromen znesek, ki ga bodo državljanke in državljani še kako pogrešali na tistih vitalnih sistemih, ki jih dejansko potrebujejo: zdravstvo, sociala, razvoj, izobraževanje, infrastruktura. Vse to bo prikrajšano, če bo resolucija sprejeta in bo vladajoča garnitura nadaljevala z zasledovanjem ciljev, ki so v njej napisani, teh 5,6 milijarde evrov pa bo izgubljenih v tujih vojaškoindustrijskih kompleksih. Vse to se dogaja sočasno, ko lahko ugotovimo, da Slovenija ni vojaško ogrožena. Je pa ogrožena zdravstveno, ogrožena je socialno, ogrožena je stanovanjsko in še kako drugače. To so prednostna področja, ki bi jih kakršnakoli resna vlada morala zasledovati, a žal ne vlada Janeza Janše. Pa je to šele začetek vse zgodbe. Malo nazaj je bil sprejet zakon, po katerem se bo za nakupe orožja do leta 2026 namenilo 780 milijonov evrov. A že v aktualnem proračunu, kot ga je vlada Janeza Janše prinesla na mizo, lahko vidimo, da ti stroški iz zakona pravzaprav sploh niso končni. Samo cena oklepnikov je porasla za 130 milijonov evrov. Kaj torej lahko pričakujemo od vojnih nabav iz resolucije? 5,6 milijarde evrov ne bo 5,6 milijarde evrov, zelo hitro se bomo pogovarjali o sedmih osmih, pa o devetih milijardah evrov. Spomnimo, kako je v aktualni orožarski aferi Oshkosh cena rasla. Začela se je pri 15,5 milijonih evrov, nadaljevalo pri 32 milijonih evrov, no sedaj smo pa za 38 oklepnikov na 55 milijonov evrov. 350-odstotno povečanje v zgolj dveh letih. Se bo tako zgodilo tudi z orožarsko resolucijo? Ljudje v tej državi vedo, kaj potrebujejo, in vedo, da novo nakupovanje orožja, namenjeno Natovim misijam deset tisoče kilometrov stran izven meja naše domovine, ni v njihovem najboljšem interesu. To je zgolj v interesu tujih vojaškoindustrijskih kompleksov in Natovih generalov, ki na varnostnih sestankih delujejo kot trgovski potniki tega ali onega industrijskega konglomerata. Toliko bolj pa nam na vrata trka podnebna kriza. Ne le, da se moramo nanjo nemudoma odzvati, v resnici vlade križem po svetu zelo zamujajo z odzivom na podnebni zlom, katerega učinka lahko čutimo čutimo tudi že v razvitem svetu. Prav vojaška industrija je ena izmed največjih onesnaževalcev, ki podnebni zlom poganja. Ne le da vlada namenja sredstva v področja, ki jih ne potrebujemo, ta področja so tudi tista, ki okoljsko krizo v veliki meri poganjajo. To so vse razlogi, zakaj v Levici predlagamo, zahtevamo, da se na temo resolucije o nakupih orožja in prioritetah Republike Slovenije skliče referendum. Žal zavezujočega zakonodajnega referenduma ne moremo vložiti na akt, ki je resolucija, lahko pa vložimo posvetovalnega. Naj se ljudje izrečejo jasno in na glas o tem, kaj pravzaprav želijo. V resnici vemo ljudje vedo, kaj si želijo, kar smo lahko videli, ko smo za zakon o 780 milijonih evrov sklicali referendum, potem ga je pa vlada s svojim političnim manevriranjem in spletkarjenjem onemogočila. Zgolj v tednu dni smo zbrali 30 tisoč podpisov državljank in državljanov. Sredi epidemije, sredi mraza so prišli, stali v vrstah, zato da lahko podpišejo zahtevo za referendum, ker ne želijo, da se naša skupna sredstva, proračun Republike Slovenije pleni za orožje, medtem ko bi morali ta skupna sredstva uporabiti za področja, kjer

hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! V prav vseh državah članicah Evropske unije lastna vojska ostaja pomemben gradnik suverene države. V Novi Sloveniji se zavedamo, da je sodobno mednarodno varnostno okolje spremenljivo in nepredvidljivo. Po obdobju popušča se napetosti znova povečujejo in svet se vse bolj odmika od idealnega absolutnega miru, varnosti in stabilnosti. Tega se zavedamo skoraj vsi v tej dvorani in v celotni Sloveniji. Na drugi strani pa nas krščanske demokrate žalosti želja manjšine, ki zavrača opozorila, svojo doktrino pa nadgradi še z idejo razgradnje Slovenske vojske. Tega v Novi Sloveniji ne bomo dopustili, ne bomo dopustili. Z resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske se nadgrajuje najvišji razvojno-usmerjevalni dokument, s katerim se načrtuje dolgoročno doseganje potrebne stopnje razvoja organizacije in modernizacije sil ter zmogljivosti in povezljivosti Slovenske vojske za uresničevanje nacionalnih interesov in ciljev na obrambnem področju. V Novi Sloveniji podpiramo večfazni razvoj Slovenske vojske v sedmih točkah, ki bo omogočal sistemske spremembe in ustvarjal pogoje za razvoj in opremljanje Slovenske vojske ter s tem bistveno izboljšal njene učinkovitosti pri izpolnjevanju njenih poslanstev in nalog. Resolucija tako predvideva, prvič, pospešeno odpravljanje nakopičenih razvojnih zaostankov iz preteklega desetletja in usmerjanje razvoja Slovenske vojske v vzpostavitev sposobnejših in učinkovitejših vojaških zmogljivosti. Drugič, prilagoditev obsega strukture in organiziranosti Slovenske vojske z oblikovanjem popolnega jedra prioritetnih sil in zmogljivosti, vključno s ciljem zmogljivosti zavezništva. Tretjič, vzpostavitev programa prostorske organiziranosti Slovenske vojske kot izhodišča z možnostjo naraščanja sil Slovenske vojske tudi za uporabo novih oblik pogodbene rezerve. Četrtič, krepitev profesionalizma, vojaške etike, voditeljstva ter organizacijske kulture in klime. Petič, izboljšanje delovnopravnega in socialnega statusa pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske zaradi posebnosti in omejitev vojaškega poklica, da bi se povečalo zanimanje za vojaški poklic in vojaško službo. Šestič, nadgradnja sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter urjenja. In nenazadnje, sedmič in zadnjič, priprava in uveljavljanje sodobnih strategij, doktrin, taktik in postopkov. V Novi Sloveniji podpiramo tudi predvideno postopno doseganje 2-odstotnega BDP najpozneje do leta 2035. Skupni mirnodobni obseg Slovenske vojske bo do leta 2035 vključeval 10 tisoč s končnim razmerjem najmanj 7 tisoč pripadnikov stalne in 3 tisoč pripadnikov pogodbene rezervne sestave. ter novih oblik pogodbene rezerve Slovenske vojske. V Novi Sloveniji verjamemo, da izboljšanje obrambne sposobnosti in odpornosti države ter družbe zahteva vztrajna ter usklajena politična in družbena prizadevanja, ki morajo izhajati iz zavedanja, da je učinkovita Slovenska vojska eden od osrednjih stebrov državnosti Republike Slovenije in jamstvo njene neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti. Slovenski vojski vračamo dostojanstvo in lahko tudi še enkrat ponovim, Slovenski vojski vračamo dostojanstvo, zato bomo v Poslanski skupini Nova Slovenija

Spoštovani predsednik, hvala za besedo. Kolegice in kolegi, spoštovani predstavnik Ministrstva za obrambo! Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 predstavlja najvišji dokument za modernizacijo in nadaljnji razvoj Slovenske vojske. Predlagana resolucija nadaljnji razvoj Slovenske vojske opredeljuje v treh fazah in je odziv na dejstvo, da so se od leta 2010, ko je bila sprejeta sedaj veljavna resolucija, varnostne razmere v svetu bistveno spremenile. Predlagani dokument tako ustrezno odgovarja na vse te nove razmere in na številne ugotovitve strateškega pregleda obrambe iz leta 2016. Ni odveč ponoviti, kar so pred menoj izpostavili že nekateri predhodniki, da predlog resolucije izpostavlja in predvideva predvsem naslednje potrebne ukrepe: pospešeno odpravljanje nakopičenih razvojnih zaostankov iz preteklega desetletja, prilagoditev obsega strukture in organiziranosti Slovenske vojske, vzpostavitev prostorskih pogojev za njeno delovanje, krepitev profesionalizma, vojaške etike, voditeljstva, izboljšanje delovnopravnega in socialnega statusa vojakov, nadgradnjo sistema vojaškega izobraževanja ter pripravo in uveljavljanje sodobnih strategij, doktrin, taktik in postopkov. Za nadaljnji razvoj Slovenske vojske pa je ključnega pomena tudi projekcija postopnega doseganja višine obrambnih izdatkov do ciljnih 2 % bruto družbenega produkta najpozneje do leta 2035. Naj ob tem posebej izpostavimo, da gre pri tem za kontinuiteto, ki sledi dosedanjim javnim usmeritvam skoraj vseh političnih strank, z izjemo Levice, in finančnim zavezam in obljubam, ki sta jih zavezništvu Nato dala nekdanja predsednika vlade, najprej gospa Alenka Bratušek, za njo še gospod Marjan Šarec. Spomnimo, tako imenovano valižansko zavezo je v imenu Republike Slovenije uradno dala gospa Alenka Bratušek. Glede nujno potrebne kadrovske okrepitve Slovenske vojske je cilj do leta 2035 doseči 10 tisoč pripadnikov s končnim razmerjem najmanj 7 tisoč pripadnikov stalne in 3 tisoč pripadnikov pogodbene rezervne sestave. Nenehno spreminjajoče se mednarodno varnostno okolje, tehnološki razvoj in zavedanje, da je učinkovita Slovenska vojska branik naše neodvisnosti, suverenosti in državnosti, vse to zahteva nenehno posodabljanje njenih zmogljivosti. In temu predlagana resolucija tudi sledi. Pri tem bi želeli za konec poudariti, da predlagane rešitve v tej resoluciji zgolj nakazujejo smer rešitev, za katere bo v nadaljevanju preba sprejeti konkretne zakonske rešitve. Poslanski skupini Stranke modernega centra bomo predlog te resolucije podprli. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.

poslanke, poslanci, predsednik Državnega zbora! Spoštovani državni sekretar! Resolucija do leta 2035 je po besedah ministrstva najvišji razvojno-usmerjevalni dokument, s katerim se načrtuje dolgoročno doseganje potrebne stopnje razvoja organizacije in modernizacije sil ter zmogljivost in povezljivost Slovenske vojske za uresničevanje nacionalnih interesov ter ciljev na obrambnem področju v sodobnem varnostnem okolju. Z resolucijo želi Ministrstvo za obrambo predstaviti, kako vidijo razvoj Slovenske vojske v prihodnosti. V SAB omenjene resolucije žal ne podpiramo, saj je bila leta 2010 sprejeta sedaj veljavna resolucija, ki velja še do leta 2025. V SAB se sprašujemo, od kod vladi Janeza Janše denar za povišanje izdatkov za Slovensko vojsko. Pod vlado Janeza Janše izdatki in načrti za prihodnja leta letijo v nebo. Odbor za obrambo je s podporo koalicije na začetku meseca podprl resolucijo o opremljanju Slovenske vojske do leta 2035, na podlagi katere bi izdatki za opremljanje rasli še hitreje. Po zdaj veljavnem načrtu opremljanja naj bi do leta 2023 država za vlaganja v vojsko porabila 345 milijonov evrov. V novem predlogu proračunov za prihodnji dve leti, ki jih želi koalicija sprejeti, pa se ta vsota povečuje na 491 milijonov. Pol milijarde. V stranki SAB zagovarjamo depolitizirano, profesionalno Slovensko vojsko, ki nudi pomoč civilni zaščiti in razvoju skupne evropske varnostne politike, a v stranki SAB menimo, da je vlada javne finance razstrelila v popolno katastrofo. S sprejeto resolucijo pa se bo to le še poglobilo. Sprejemamo obveznosti brez kritja, ki jih bo morala realizirati naslednja vlada, in to preprosto ne gre. Trenutno so naložbe v zdravstvo 30 % nižje, kot so naložbe v orožje. Za primerjavo, z vlado Marjana Šarca, če bi ostala na oblasti, bi moralo imeti obrambno ministrstvo letos na razpolago 561 milijonov dejansko pa jih bo pod Janševo vlado porabila še 136. Resolucija predstavlja vzdrževanje vojske z visokim kapitalom, z visoko obremenitvijo davkoplačevalskega denarja, katerega trenutno ni. Z našimi pripombami bi resolucijo lahko spremenili. Svoje pomisleke smo večkrat tudi javno izrazili in pričakovali bi, da bodo slišani in upoštevani. Na žalost niso bili, zato v Poslanski skupini SAB omenjene resolucije žal ne bomo podprli. Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Resolucija pred nami je razvojno-usmerjevalni dokument, s katerim bo Republika Slovenija dolgoročno načrtovala razvoj organizacije in modernizacije Slovenske vojske. Dokument sicer nima zakonske veljave, bo pa skozi prihodnje zakone implementiranih veliko smernic, ki jih vsebuje. Čeprav imamo trenutno še resolucijo, ki sicer velja do leta 2025, pa je zaradi dolgega obdobja od njenega nastanka nujno potrebna temeljite posodobitve. Nenazadnje so se geopolitični položaj v svetu, tehnologija in varnostno stanje močno spremenili. Če pogledamo dogajanje na Bližnjem vzhodu, vidimo, da je pri hitrem umiku vojske ZDA v Afganistanu prišlo do hitre spremembe v vladajoči struji po kar 20 letih. Ves svet je s strahom gledal, do kakšnega prenosa oblasti bo prišlo in kaj se bo zgodilo s civilnim prebivalstvom. Nenazadnje nas takšni dogodki aktivno zadevajo, saj je tudi Slovenija sodelovala v misijah v Afganistanu. S tem razlogom je pomembno, da se tudi pri nas konkretno odzovemo na zahteve modernega časa. Res je, da nas trenutno nihče vojaško ne ogroža, vendar če smo se kaj naučili iz zgodovine, je to, da se situacija lahko spremeni v trenutku. Zato je pomembno, da imamo svojo vojsko, v katero tudi primerno vlagamo. Seveda pa je poleg zagotovljenih sredstev potrebno pripraviti tudi načrt investicij in porabe, ki bi na dolgi rok izobrazila in usposobila primeren kader. Cilj za leto 2035 je, da bi imeli 7 tisoč stalnih pripadnikov Slovenske vojske in 3 tisoč pogodbenih rezervistov. Obenem pa bi do tega leta za namen obrambe prispevali 2 % BDP. Seveda so Seveda so ti načrti precej optimistični, vendar bi glede na trenutno gospodarsko rast in druge dejavnike vsekakor bili izvedljivi. Izboljšanje delopravnega in socialnega statusa pripadnikov Slovenske vojske zaradi posebnosti in omejitev vojaškega poklica bi moral biti eden od prvih korakov za dvig števila stalnih pripadnikov. Na tem področju je bilo v zadnjih letih narejenega že veliko, saj ne gre le za privabljanje novih vojakov, temveč tudi za preprečevanje upadanja števila že aktivnih pripadnikov. Z različnimi investicijami v infrastrukturo in v opremo, izobraževanjem ter nagrajevanjem bi trend upadanja lahko obrnili v zelo kratkem obdobju. Kljub zagotovilom predsednikov prejšnjih vlad, da bodo namenili večja sredstva za obrambo, je finančna podhranjenost povzročila upad in manjšo zainteresiranost mladih za poklic vojaka. Poslanski skupini Desus se zavedamo, da bodo investicije v opremo večkrat politično izpostavljene, kot smo že bili priča v bližnji preteklosti, da brez sodobne in dobre opreme Slovenska vojska ne more zadovoljivo opravljati svojega poslanstva. Nenazadnje Slovenska vojska aktivno sodeluje tudi v primeru naravnih nesreč in reševanja v gorah. Podpora za razvoj Slovenske vojske mora tako postati vprašanje javnosti in politike. Zavrniti moramo politično poizkuse in relativiziranje njenega obstoja. Nenazadnje Slovenska vojska skrbi tudi za naš ugled na mednarodnem prizorišču, zato se moramo usmeriti v krepitev profesionalizma, vojaške etike, voditeljstva ter organizacije kulture in klime. Na ta način bomo obdržali vojsko, na katero smo vedno ponosni in se nanjo v vsakem trenutku lahko zanesemo. Poslanski skupini Desus bomo Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 soglasno podprli. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev.

Danes obravnavana resolucija o dolgoročnem razvoju Slovenske vojske do leta 2035 podrobno navaja več ukrepov in sistemskih rešitev za izboljšanje stanja Slovenske vojske, med katere spada strukturno in zmogljivostno posodabljanje Slovenske vojske, izboljšanje delovnopravnega statusa pripadnikov Slovenske vojske, nadgradnja sistema vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter oblikovanje novih oblik pogodbene rezerve, s čimer bi se bistveno izboljšalo stanje pripravljenosti Slovenske vojske za izvajanje zakonsko predpisanih nalog. Prioritete Slovenske vojske, navedene v resoluciji, so izgradnja srednjega pehotnega bataljona, kar terja tudi nabavo opreme predvsem osemkolesnikov in štirikolesnikov, transportnega letala srednjega dosega in več namenskih helikopterjev pa tudi izgradnja srednjega bojnega izvidniškega bataljona. Načrtuje se razvoj sodobnih interaktivnih vadišč in strelišč ter nadgradnja srednjega vadišča Slovenske vojske je na Počku. Obseg Slovenske vojske pa naj bi do leta 2035 vključeval 10 tisoč pripadnikov, od tega najmanj 7 tisoč pripadnikov stalne sestave in tri tisoč pripadnikov rezervne sestave Slovenske vojske. Glede tega se nepovezani poslanci zavzemamo, da bi bili profesionalni pripadniki vojske opremljeni in izurjeni za bojne naloge, pripadniki pogodbene rezerve pa bi prevzeli druge naloge na nacionalnem ozemlju, pomoč policiji pri varovanju državne meje, sodelovanje pri zaščiti in reševanju ali varovanju vojaških objektov. Finančna podlaga za te načrte bo poleg že sprejetega Zakona o investicijah v Slovensko vojsko tudi postopni dvig obrambnih izdatkov.

Nepovezani poslanci smo prepričani, da je varnost ena izmed temeljnih pogojev za delovanje razvoja naše družbe in naše države. Menimo, da se učinkovitost države odraža tudi in predvsem postopni varnosti, ki jih s svojim nacionalno varnostnim sistemom zagotavlja prebivalcem na svojem ozemlju. Moramo se zavedati, da z vsemi ukrepi Slovenija zagotavlja visoko stopnjo varnosti, hkrati pa moramo v vse bolj dinamičnem in kompleksnem varnostnem okolju ohraniti položaj Slovenije kot ene izmed najbolj varnih držav v Evropi in svetu. Tokratna resolucija je pripravljena ob upoštevanju varnostno-obrambnih izzivov, s katerimi se spoprijema Republika Slovenija, ter v zavedanju povečane nepredvidljivosti in negotovosti mednarodnega varnostnega okolja tudi s pojavom novih oblik varnostnih tveganj in groženj. Po obdobju popuščanja napetosti se ta znova povečujejo in svet se vse bolj odmika od ideala absolutnega miru, varnosti in stabilnosti. Na podlagi navedenega smo nepovezani poslanci prepričani, da izboljšanje obrambne sposobnosti in odpornosti države ter družbe zahteva vztrajna ter usklajena politična in družbena prizadevanja, ki morajo izhajati iz zavedanja, da je učinkovita in posodobljena Slovenska vojska eden izmed osrednjih stebrov državnosti Republike Slovenije in jamstvo njene neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti. Ker temu sledi tudi predlagana resolucija, se nepovezani poslanci z njo načeloma strinjamo. Ob tem pa bi izpostavil še možnost ponovne uvedbe vojaške dolžnosti, ki je večkrat omenjena v besedilu resolucije. Moramo se zavedati, da je uvedba naborništva zapleten družbeni proces in ima pomembne posledice ne le na vojaško organizacijo, ampak tudi na gospodarstvo, izobraževanje in nenazadnje tudi na vsakodnevno življenje in seveda družino. Zato menimo, da bi bilo za uvedbo naborništva vsekakor treba doseči širši politični in družbeni konsenz. Predlog za vzpostavitev naborniškega sistema bi moral temeljiti na podrobni analizi oziroma študiji trenutnega stanja ter tudi na podrobni analizi posledic uvedbe naborništva, vključno z natančnim izračunom finančnih posledic tega projekta. Tovrstna analiza pa do sedaj žal še ni bila pripravljena. Poudarjamo, da spreminjanje načina popolnjevanja vojske zahteva natančno in usklajeno načrtovanje in delovanje vseh državnih in družbenih akterjev. Zato opozarjamo, da se je tega izziva treba lotiti skrajno previdno, pravočasno in v neizsiljenih okoliščinah ter z ustrezno dolgim testnim in prehodnim obdobjem. Hvala za pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Spoštovani predsednik Državnega zbora, spoštovani državni sekretar, vsi prisotni v dvorani, lep pozdrav! Pred sabo imamo Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Države se oborožujejo, vedno so se oboroževale in vedno se bodo oboroževale, to je kristalno jasno. Izjemno naivno je pričakovati, kakor to morda pričakujejo nekateri pacifisti iz opozicije, da se ne bi oboroževali in s tem upali, da se tudi drugi ne bodo. To nas je naučila zgodovina in sodelovanje v nasprotju z zgodovinsko logiko je naivnost ali pa izdajalstvo. S pobudami, kot smo jih bili na primer vajeni s strani Socialnih demokratov, da moramo biti proti oboroževanju z avtonomnimi orožnimi sistemi, bi samo dokazovali svojo naivnost. Američani že dlje časa razvijajo in tudi uporabljajo tako imenovane bojne drone, katerih bojna učinkovitost je vedno boljša in uspešnejša. robotske tanke, ki patruljirajo brez voznikov in topničarjev. V uporabi so tudi avtonomna bojna plovila brez posadke, kot je na primer tako imenovani ameriški sea hunter oziroma lovec na podmornice. V Južni Koreji njihova največja firma Samsung izdeluje po nekaterih podatkih eno izmed najučinkovitejših avtomatskih robotskih strelnih orožij, ki preko toplote zaznavajo sovražnika. Skratka države, ki so bodisi bodoči sovražniki bodisi bodoči zavezniki, se oborožujejo z modernimi tehnologijami, kot so se vedno skozi celotno človeško zgodovino. Zato bi morali tudi mi Slovenci ne samo razmišljati o oboroževanju, ampak tudi iti v korak s časom in se oboroževati v skladu s tehnološkim razvojem. V preteklosti smo bili v Slovenski vojski priča velikim razvojnim zaostankom, ki pa jih ta resolucija dobro izboljšuje. Dobro je, da se v vojsko vpeljujejo sodobne strategije in vojaške taktike. V Slovenski nacionalni stranki zelo pozdravljamo tudi prizadevanja s strani Ministrstva za obrambo, ki želi vojaški poklic narediti privlačnejši za bodoče vojake. Ponos na lastno domovino in mentaliteta, ki ne bo sledila sodobni dekadentni, nepatriotski agendi, bosta ta poklic naredila še privlačnejši. Tako kot je na odboru dejal brigadir Robert Urbančič – v Sloveniji potrebujemo nov pristop pri pridobivanju, razvoju in pa zadrževanju vojaškega kadra. Seveda si v Slovenski nacionalni stranki tudi želimo, da ne bi Slovenska vojska tako pogosto stremela k Natovim ciljem, in sicer koristim Amerike, ampak bi dejansko bila v službi domovine. Slovenska vojska mora slediti svojemu glavnemu obrambnemu interesu, ponavljam – obrambnemu interesu. To pa je ohranitev neodvisnosti in suverenosti in ozemeljske celovitosti države ter nedotakljivosti njenih mednarodno priznanih meja in državnega območja. To bomo dosegli predvsem s tem, da bomo patriotsko spremenili vrednote do lastne očetnjave in pa sledili modernim trendom oboroževanja.

Amandmaji k dopolnjenemu predlogu resolucije niso bili vloženi. Obveščam vas, da zbor o predlogu resolucije v celoti na tej seji ne bo odločal. Vložen je namreč predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma in obravnavani predlog resolucije sta tako medsebojno vsebinsko povezana. Zbor mora pri odločanju o predlogu resolucije upoštevati 28. člen Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, kar pomeni, da mora zbor o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma odločiti, preden končno odloči o predlogu resolucije. O predlogu resolucije bo zbor zato odločal po odločitvi Državnega zbora o predlogu za razpis referenduma. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci v okviru skrajšanega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer mag. Cvetu Uršiču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci! Pravica do osebne asistence je velik civilizacijski dosežek v Sloveniji in tudi širše. Živeti samostojno in neodvisno je bil namen Zakona o osebni asistenci, s katerim se je bistveno izboljšalo življenje uporabnikov, tistih invalidov, ki potrebujejo zelo veliko podpore za samostojno življenje. Izvajanje osebne asistence sicer v Sloveniji ni novost, ni se začelo s sprejetjem zakona, ampak že pred tem je bila osebna asistenca financirana in se je izvajala programsko. Vendar zaradi omejenih sredstev kot program niso mogli vsi uporabniki prejeti zadostnega števila ur asistence, kot so jo potrebovali. Dobivali so jo praviloma bistveno manj. Prav tako se vsem uporabnikom, ki bi potrebovali osebno asistenco, le-ta ni mogla zagotoviti. S sprejetjem Zakona o osebni asistenci leta 2017 je osebna asistenca postala pravica. pravica. Do nje so upravičeni vsi uporabniki pod enakimi pogoji ne glede na njihovo premoženjsko stanje, zato seveda osebna asistenca tudi ni socialni korektiv oziroma transfer. Prav zato pomeni Zakon o osebni asistenci velik napredek v razvoju invalidskega varstva. Zakon je postavil uporabnika v središče, obseg storitev se ugotavlja glede na njegove potrebe, uporabnik sam izbere izvajalca osebne asistence, uporabnik mora imeti nadzor nad organizacijo in oblikovanjem oziroma izvajanjem asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, življenjski stil, pogoje in želje. zakonom se torej na nek poseben način uveljavljajo temeljne človekove pravice invalidov in seveda s tem tudi cilji Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oziroma na Vladi se zavedamo torej, da je Zakon o osebni asistenci oziroma osebna asistenca življenjsko pomembna za zagotavljanje neodvisnega življenja invalidov in njihovega enakovrednega vključevanja v družbo. Zavedamo pa se tudi, da se je pri izvajanju zakona v praksi pokazalo, da so nekatere določbe napisane preveč splošno, da so nedosledno opredeljene posamezne rešitve in zato prihaja do nejasnosti in tudi različnega načina izvajanja. Samo primeroma, izvajalec osebne asistence je lahko samostojni podjetnik posameznik, kar je v nasprotju z opredelitvijo osebne asistence kot neprofitne dejavnosti. Zakon tudi ne določa dovolj podrobno pogojev za pridobitev statusa izvajalca. Osebna asistenca je nadalje po definiciji pomoč pri samostojnem in aktivnem vključevanju v družbo, vendar se zaradi reševanja socialnih problemov kot osebni asistenci za vse odobrene ure lahko zaposluje tudi večje število družinskih članov. Torej gre za reševanje družinske ekonomske in socialne problematike. Neustrezno je tudi urejeno zaenkrat usposabljanje vseh deležnikov osebne asistence; končno tudi lista članov strokovnih komisij za oceno pravice do osebne asistence je preobsežna, zato so končna mnenja za enake potrebe upravičencev lahko lahko v različnih koncih Slovenije tudi različna. Zaradi vsega navedenega smo na ministrstvu oziroma na Vladi pristopili k spremembi Zakona o osebni asistenci, ki je pred vami. Pri tem smo prisluhnili predvsem opozorilom uporabnikov osebne asistence. Za nas je ključno, kaj uporabnik potrebuje in kaj so oni sami ocenili, da ni na najbolj primeren način urejeno v veljavnem zakonu. Vsa naša prizadevanja vodijo k izboljšanju sedanjih zakonskih rešitev za zagotovitev čim boljšega izvajanja osebne asistence v korist uporabnikov za zagotavljanje samostojnega neodvisnega življenja. Zato je podpora vas, poslank in poslancev Državnega zbora, pri sprejetju tega zakona še kako pomembna. Hvala lepa.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada, s predlogom za obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku. Kolegij predsednika Državnega zbora pa je potem postopek potrdil. Odboru je bilo posredovano številno gradivo. V poslovniškem roku pa so bili potem vloženi tudi amandmaji.

Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno-tehničnega vidika. Opozarja na skrajšani postopek oziroma manj zahtevne spremembe, čeprav se z materialno vsebino spreminja oziroma dopolnjuje kar 12 členov členov Zakona o osebni asistenci, en člen pa se dodaja na novo. Hkrati se s predlogom zakona na nekaterih mestih menja tudi koncept zakona osebne asistence, tako v pogledu spremembe izvajalcev, strokovnih komisij, vloge Inštituta za socialno varstvo in tako naprej. Glede amandmajev oziroma predlogov za amandmaje odbora je povedala, da ne upoštevajo in ne rešujejo pripomb Zakonodajno-pravne službe in da so delno neustrezni. Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Na seji ga je predstavil njihov predstavnik in povedal, da predlog zakona podpira. Državni svet ugotavlja, da eno od ključnih področij osebne asistence, ki bo najbrž v prihodnje še doživelo določene spremembe, predstavlja opredelitev možnih izvajalcev osebne asistence s poudarkom na družinskih članih v vlogi osebnih asistentov. V pripombah oziroma mnenjih zainteresirane javnosti je bila večinoma izražena podpora sprejemu novele, nekateri so dali konkretne pripombe k členom predloga zakona. Večina razpravljavcev se je strinjala, da je predlog zakona potreben ne glede na nekatere kritike, saj predstavlja korak v pravo smer. V razpravi je bilo izpostavljeno stališče, da je novela zakona potrebna, čeprav ni idealna. Opozorjeno je bilo na mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je dala številne pripombe tako sistemske kot vsebinske narave. S predlaganimi amandmaji pa tem pripombam ne sledijo. V nadaljevanju razprave je novelo podprl Nacionalni svet invalidskih organizacij, Društvo distrofikov Slovenije, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, Sindikat osebne asistence in drugi. O določenih stvareh, ki pa ostajajo odprte, pa je potrebna še nadaljnja razprava. Odbor je sprejel svoje amandmaje in tudi vse člene in glede na sprejete amandmaje je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Najlepša hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Aljaž Kovačič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Hvala za besedo, predsednik. Predstavniki ministrstva, kolegice in kolegi! Zakon o osebni asistenci nudi storitve, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogočajo neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznika uporabnika oziroma uporabnice, njegovim oziroma njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram. V Poslanski skupini Liste Marjana Šarca podpiramo pravice posameznikov do osebne asistence, torej pravico ljudi z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v vsakdanjem življenju lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi na vseh področjih življenja. Zagotavlja se jim enaka možnost, večja neodvisnost, aktivnost in enakopravnost, vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov. Zakon o osebni asistenci je začel veljati leta 2019 in že takoj so se pokazale težave pri njegovi izvedbi. Zakon v naši državi nujno potrebujemo, je pa trenutno veljavni zakon več kot potreben sprememb, na kar smo v Listi Marjana Šarca opozarjali celotni čas, ne na takšen način, kot si ga je zamislila danes Vlada, se pravi obravnava zakona po skrajšanem postopku, številni deležniki niso sodelovali pri pripravi zakona. Težave iz prakse niso v celoti naslovljene. Pred sprejemom novele Zakona o osebni asistenci bi bilo treba urediti status družinskega pomočnika. Ni upoštevano mnenje Zagovornika načela enakosti glede diskriminatornosti pri starostnem pragu za pridobitev pravice do osebne asistence starejših od 65 let. Zraven tega pa še omenim mnenje Zakonodajno-pravne službe. Neustrezne obrazložitve, številni členi so nomotehnično nepravilno oblikovani, novela bi povzročila neskladnost z drugimi zakoni, nekatere predlagane rešitve sploh ne sodijo v člene novele, ampak so povezane z drugimi členi Zakona o osebni asistenci. Ob tem, da ima novela tudi morebitne ustavno sporne člene, na primer 8. člen, kjer je nepojasnjen namen razširjenega zbiranja osebnih podatkov. Seveda v Listi Marjana Šarca glede na navedeno in glede na nasprotovanje številnih ključnih deležnikov pri sprejemanju takšne šlamastike ne moremo in ne bomo sodelovali. Apeliramo pa na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da pripravi ustrezno spremembo novele v dialogu in sodelovanju. Le tako bomo lahko izboljšali zakon, ki je v naši državi nujno potreben. Hvala. Mag. Bojana Muršič bo predstavila stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Hvala, predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovani državni sekretar! Socialni demokrati predlaganim spremembam Zakona o osebni asistenci ne bomo nasprotovali. Ocenjujemo, da gre za poskus popravljanja pomanjkljivosti sistema osebne asistence. Žal pa predlog ni sistematičen in celovit. Še vedno obstajajo številna vprašanja odprta, ki v tem zakonu niso rešena. Že ob sprejemu predloga zakona leta 2017, ki je pri nas uvedel osebno asistenco, smo Socialni demokrati opozarjali, da bi bilo bolje, če bi uredili enoten in celovit sistem pomoči ki so dolgotrajno in trajno nesamostojne pri opravljanju temeljnih dnevnih aktivnosti ter posledično pri socialnem vključevanju. Takšen sistem bi predstavljal integrirano oskrbo s storitvami osebne asistence in dolgotrajne osebe. Tako pa se je zaradi sprejetja posebnih zakonov zgodilo, da imamo sedaj več različnih ureditev, ki urejajo podobne življenjske razmere različno; še posebej glede statusa oseb, ki nudijo invalidnim osebam nego in pomoč. Starši, ki skrbijo za svojega otroka s posebnimi potrebami, prejemajo zgolj delno plačilo izgubljenega dohodka po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v višini minimalne plače. Družinski pomočniki, ki v domačem okolju skrbijo za nepokretno osebo, prav tako prejemajo zgolj delno nadomestilo za izgubljeni dohodek v višini dobrih 751 evrov. Na drugi strani pa imajo osebni asistenti vse pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Pripada jim plača iz 23. plačanega razreda, dopust, regres, plačilo malice, prevoza ter bolniške. Ravno zaradi boljšega statusa osebnih asistentov se je v praksi izkazalo, da so si mnogi družinski pomočniki raje uredili status osebnega asistenta, čeprav posamezni prejemniki storitev osebne asistence glede na potrebe in aktivnosti niti ne potrebujejo osebne asistence ali pa vsaj ne v takšnem obsegu, kot jo prejemajo, temveč zgolj nego in varstvo. Posledica takšnega stanja je bila izjemna rast števila upravičenih invalidov, ki so prejeli pravico do osebne asistence, in zelo hitra rast proračunskih izdatkov s prvotnih 8 milijonov leta 2017 na današnjih 83 milijonov evrov v letu 2021. Izjemna rast proračunskih izdatkov je danes v bistvu glavni razlog, zakaj sprejemamo spremembe Zakona o osebni asistenci, saj naj bi se tako prihranilo nekaj denarja, zato je predvidena ponovna ocena potreb invalidov z namenom, da se zmanjša število ur nudenja osebne asistence. Nekateri svojci invalidov bodo izgubili status osebnega asistenta in si bodo morali ponovno urediti status družinskega pomočnika, omejilo pa se bo tudi število družinskih članov, ki so lahko osebni asistenti svojcev, in sicer na dva člana. Osebni asistenti, ki so do sedaj storitve ponujali samostojno preko espeja, pa se bodo morali po novem priključiti večjemu izvajalcu osebne asistence. Socialni demokrati bomo delovanje osebne asistence še naprej podpirali, saj pomembno prispeva k neodvisnemu življenju invalidov. Osebna asistenca jim omogoča, da živijo v skupnosti in enako kot drugi samostojno odločajo o svojem življenju. Ker je namen osebne asistence neodvisno življenje invalidov, se storitve izvajajo povsod tam, kjer jih uporabniki zaradi svojih aktivnosti in vključevanja v družbo potrebujejo. Storitve osebne asistence torej omogočajo uporabnikom, da uresničujejo svoje osebne želje in interese bodisi na poklicnem bodisi na prostočasnem področju. Kljub vsem pozitivnim posledicam, ki jih ima osebna asistenca za uporabnike, pa jo bo treba še naprej razvijati in nadgrajevati, predvsem v povezavi s sistemom dolgotrajne osebe, in sicer na tak način, da bo finančno vzdržna in ne bo rušila razmerja med osebnimi asistenti in družinskimi pomočniki. Hvala lepa. Hvala lepa.